Dobro jutro poštovane kolegice i kolege. Nastavljamo sa radom. Raspravit ćemo: - Prijedlog Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, prvo čitanje, P.Z.BR. 687.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 za poljoprivredu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege saborske zastupnice i zastupnici u Republici Hrvatskoj na snazi je Zakon o komasaciji koji je donesen 1979. godine a nije se mijenjao od 1987. godine. Do 1991. godine je prema podaci Državne geodetske upravo komasirano oko 822 704 hektara poljoprivrednog zemljišta na području 11 jedinica područne regionalne samouprave. Novim teritorijalnim ustrojem Republike Hrvatske primjena ovog starog zakona praktički je onemogućena i mi gotovo 24 godine nemamo postupaka komasacije. S obzirom na navedeno te ne činjenicu da u Republici Hrvatskoj prevladavaju mali i usitnjeni posjedi poljoprivrednog zemljišta koji ne pružaju zadovoljavajuće uvjete za uspješne i rentabilnu poljoprivrednu proizvodnju. Pristupilo se izradi novog zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta. Komasacija je skup administrativnih i tehničkih postupaka kojima se male i usitnjene površine poljoprivrednog zemljišta sjedinjuju u veće, uređuje se put, kanalske mreže, te sređuju vlasnički i drugi stvarno pravni odnosi na zemljištu u cilju ukrupnjavanja posjeda i katastarskih čestica u veće i pravilnije radi njihovog ekonomičnijeg iskorištavanja, stvaranja povoljnijih uvjeta za razvoj poljoprivredne proizvodnje radi osnivanja izgradnje poljoprivrednih puteva, vodnih građevina za melioracije te izvođenje i drugih radova na uređenju zemljišta namijenjenog poljoprivredi. Komasacija se provodi na temelju višegodišnjeg programa kojeg donosi Hrvatski sabor na razdoblje od 5 godina i godišnjeg programa koji donosi Vlada Republike Hrvatske. Programima se uređuje u prvom redu područja na kojima će se provoditi komasacija, izvori financiranja za provedbu komasacije te rokovi za provedbu samog programa. Programe izrađuje Agencija za poljoprivredno zemljište na temelju stručnih analiza o provedbi postupka komasacije. Sukladno programima Agencija za poljoprivredno zemljište izrađuje idejne projekte komasacije za pojedine katastarske općine za koje se pokreće postupak komasacije. Prije pokretanja postupka komasacije agencija saziva skup vlasnika zemljišta radi upoznavanja sa svrhom i uvjetima pod kojim se namjerava provesti komasacija. Rješenja o pokretanju postupka komasacije donosi agencija u prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede. Nakon objavljivanja pravomoćnog rješenja o pokretanju postupka komasacije agencija sa jedinicama lokalne samouprave i jedinicom područne regionalne samouprave sklapa ugovor kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze o provedbi komasacije te financiranje troškova samih komesacija. Komasacijska tijela su Županijsko komasacijsko povjerenstvo koje imenuje predstavničko tijelo županije na prijedlog Ministarstva pravosuđa. Državno komasacijsko povjerenstvo koje odlučuje o žalbama protiv rješenja Županijskih komasacijskih povjerenstva a koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva pravosuđa. Odbor sudionika komasacije kojeg imenuje Županijsko komasacijsko povjerenstvo na prijedlog gradonačelnika odnosno općinskih načelnika. Posebno povjerenstvo koje utvrđuje stvarno stanje raspravlja, odnosno raspravlja odnose nastale samovlasnim zauzećem zemljišta a imenuje ga Županijsko komasacijsko povjerenstvo. I zadnje tijelo Povjerenstvo za procjenu zemljišta kojeg imenuje Agencija za poljoprivredno zemljište. Izvođenje stručnih geodetskih poslova, radova na vodnim građevinama za melioracije te izgradnja ostalih građevina obavlja se na temelju ugovora koje sklapa agencija sa ovlaštenim izvođačima nakon raspisanog javnog natječaja, odnosno jedinica lokalne samouprave ili jedinica područne regionalne uprave ukoliko ona snosi troškove izvođenja radova. Nakon zaključenja ugovora provodi se postupak kojim se utvrđuje stvarno stanje, raspravljaju odnosi nastali samovlasnim zauzećem zemljišta, obavlja procjena zemljišta, sastavlja iskaz zemljišta o stanju prije komasacije te izrađuju pregledni plan položajnih putova i kanalske mreže. Županijsko komasacijsko povjerenstvo objavljuje iskaz zemljišta o stanju prije komasacije i pregledni plan položaja putne i kanalske mreže na javni uvid u trajanju od 15 dana i odlučuje o podnesenim prigovorima. Županijsko komasacijsko povjerenstvo određuje posebnu usmenu raspravu sudionika i drugih radi utvrđivanja površina i procijenjene vrijednosti zemljišta koje se osigurava za opće potrebe i zajedničke potrebe naselja, odnosno sudionika komasacije te područja na kojima će se sudionicima komasacije dodijeliti nova zemljišta radi utvrđivanja načela za osnivanje novih zemljišnih zajednica nakon koje izvođač stručnih geodetskih poslova izrađuje prijedlog diobe komasacijskih gromada. Nakon toga se održava usmena rasprava o nadiobi zemljišta na koju se pozivaju svi sudionici komasacije i druge stranke koje sudjeluju u postupku komasacije. Na temelju rezultata usmene rasprave izvođač stručnih geodetskih poslova izrađuje nove katastarske planove, sastavlja iskaz zemljišta o stanju poslije komasacije, a zatim omeđava nadijeljene čestice na terenu. Županijsko komasacijsko povjerenstvo objavljuje iskaz zemljišta o stanju poslije komasacije s preglednim planom nadijeljenih čestica na javni uvid u trajanju od 15 dana i odlučuje o podnesenim prigovorima. Izvođač geodetsko tehničkih radova dužan je u roku od 6 mjeseci nakon donošenja zaključka o prigovorima izgraditi tehnički elaborat radi donošenja rješenja o komasaciji. Županijsko komasacijsko povjerenstvo donosi rješenje o komasaciji u roku od 60 dana od isteka roka za izradu tehničkih elaborata koji se objavljuje na javni uvid u trajanju od 15 dana. Rješenje donosi u postupku komasacije, izvršava Županijsko komasacijsko povjerenstvo. Protiv rješenja o komasaciji može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave izvadaka o rješenju o komasaciji. Predaja … zemljišta u posjedu obavlja se na temelju pisanog zaključka Županijskog komasacijskog povjerenstva o uvođenju sudionika komasacije u posjed. Na zemljište dodijeljeno u postupku komasacije ne plaća se porez na promet nekretnina. Utvrđena je novčana kazna za prekršaj u svezi postupaka komasacije, sprječavanje uvođenja sudionika komasacija u posjed zemljišta koja su im nadjeljena, jedan od primjera i predloženo je rješavanje započetih, a nedovršenih postupaka komasacije prije stupanja na snagu ovog zakona. Prema prvim pokazateljima komasacijom bi trebalo biti obuhvaćeno oko 280 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta na području RH, za sve je potrebno osigurati oko 840 milijuna kuna. Prioritetno u odnosu na ukupno planiranu površinu komasacijom potrebno obuhvatiti oko 90 tisuća hektara, u prvom 6-godišnjem razdoblju za period '15.-'20. S obzirom da se troškovi komasacijske operacije procjenjuju na otprilike 3000 kuna po hektaru, za provođenje prioritetnog plana komasacije ili prvog plana koji će ovaj Visoki dom donijeti za prvo 5-godišnje razdoblje, ukupni troškovi se procjenjuju na 270 milijuna kuna, odnosno prosječno godišnje oko 45 milijuna kuna. Sredstva potrebna za izvršenje višegodišnjih i godišnjih programa osiguravaju se u državnom proračunu RH, proračunu jedinica lokalne i područne regionalne samouprave i sredstava fonda EU kroz program ruralnog razvoja gdje smo jednu mjeru osmislili za financiranje komasacija, sredstvima donacija te drugim sredstvima zainteresiranih i pravnih fizičkih osoba. Dakle, treba naglasiti da vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta neće snositi troškove postupka komasacije poljoprivrednog zemljišta. Sami troškovi komasacijskih operacija osigurat će se iz dva osnovna izvora, to su sredstva Europskog fonda za ruralni razvoj u okviru kojeg kao što sam rekao u nacrtu programa ruralnog razvoja, mjerom potpora ulagani u infrastrukturu vezano za razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva, predviđena potpora jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave u provođenju mjere komasacije poljoprivrednog zemljišta sa iznosom do maksimalno 45 milijuna kuna godišnje, odnosno 270 milijuna kuna za 5-godišnje razdoblje. I u državnom proračunu na poziciji Agencije za poljoprivredno zemljište gdje za poslove izrade višegodišnjih planova, ali i provođenje samog postupka komasacije se planira za naredni period osigurati 10-12 milijuna kuna godišnje. Zaključno, provođenje predloženog zakona omogućit će se okrupnjavanje posjeda i katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta, uređenje putne i kanalske mreže te sređivanje vlasničkih i drugih stvarno-pravnih odnosa na zemljištu radi njegovog ekonomičnije korištenja te stvaranja povoljnijih uvjeta za razvoj poljoprivredne proizvodnje. Zahvaljujem ministru. Imamo prijavljenu jednu repliku. Poštovani Ivan Šuker. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine ministre, vi nažalost nastavljate lošu praksu iz Vlade, a to je da se ne držite Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Zakonom o fiskalnoj odgovornosti je točno naznačeno što predlagatelj zakona treba napraviti. Vi ste ovdje za jednu izuzetno važnu temu napravili nekakve svoje aproksimacije, ništa sigurno, prebacili opet troškove na jedinice lokalne samouprave. Vi jedinicama lokalne samouprave ne možete nametati nove obveze ako im ne spustite prihode. Druga stvar, rečenica koja se počela ponavljati u svim prijedlozima zakonskim ove Vlade je, sredstva će se osigurati u Europskim fondovima. Mislim, to je smiješno. Pa dobro znate kako možete doći do sredstava iz Europskih fondova. I prema tome, reći da ćete osigurati sredstva, da ćete iz sredstava jedinica lokalne samouprave to osigurati je naprosto smiješno. I druga stvar, pa čak i da je to sve istina, vi to operativno ne možete dovesti da vam funkcionira u 2015. godini. Ne možete jedinice lokalne samouprave nakon što im uzmete sredstva izmjenom Zakona o porezu na dohodak, ne možete im nametnuti novu obvezu, a pitanje je kada možete povući sredstva iz Europskih fondova, pa čak i da su vam odobrena za ovo. Prema tome, ovo je alibi obrazloženje jer naprosto zbog neznanja što će se napraviti pišu se ovakva obrazloženja. Druga stvar, ako radite ovakav zakon onda ste isto tako morali napraviti procjenu što to financijski znači i za državni proračun i za proračun jedinica lokalnih samouprava. To vam piše u Zakonu o fiskalnoj odgovornosti za koji ste vi dignuli ruku na sjednici Vlade, a usvojio ga je ovaj Visoki dom. Uz dužno poštovanje, kolega Šuker, još jednom ću ponoviti program ruralnog razvoja '14.-'20., najvažniji strateški dokument ili jedan od najvažnijih strateških dokumenata vezan za Ministarstvo poljoprivrede s 16 mjera. Jedna mjera je koju sam i u potpunom nazivu pročitao i za koju je osiguran iznos od, mogućnost korištenja 45 milijuna godišnje je programiran i moći će se koristiti za ovu mjeru. Ja bih volio zapravo da smo i na … predpristupnim fondovima koristili u puno većem iznosu i vježbali se, način kako pripremati projekte i povlačiti. Ne samo taj mjera i mjera 7 je namijenjena za jedinice lokalne samouprave i u stalnom kontaktu sa načelnicima i gradonačelnicima, zapravo apeliram na pripremu projekata. Ovo je stvar, ovo je zakon, ovo je jedan postupak koji će se provesti u suradnji Agencije za poljoprivredno zemljište, sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave i siguran sam da ćemo zapravo po ovoj mjeri maksimalno povući sva sredstva za poslove koji će biti predviđeni i godišnjim planovima komasacije, ali i petogodišnjim planom koji će usvojiti Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba nezavisnih zastupnika javili su se kolege Grubišić i Kajin. Nema Nema nijednoga,klub gubi pravo za raspravu o ovoj temi. U ime Kluba zastupnika Linića i Hodžića

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Odmah rečem da ćemo podržati prijedlog zakona u prvom čitanju, ali mislim da zakon ima i dosta nedostataka pa ću pokušati naznačiti što smatramo da bi u drugom čitanju trebalo popraviti. Prije svega bilo bi dobro naznačiti što su slabosti u primarnoj proizvodnji hrane i nešto više o tome reći i onda ćemo vidjeti da jedna od velikih slabosti je usitnjenost posjeda, a usitnjenost posjeda se rješava sa Zakonom o komasaciji. Onda se pitamo da li je moguće da 27 godina nismo riješili taj problem. zadnji zakon ili izmjene zakona '87., a inače sam zakon je nastao '79. Znači temeljni problem primarne proizvodnje nismo riješili punih 24 godine hrvatske samostalnosti. U isto vrijeme u Hrvatskoj smo riješili pitanje vlasništva, u isto vrijeme smo utvrdili i teritorijalni ustroj u RH, ali ono ali ono što je također važno značajne poticaje smo davali u poljoprivredi. Sve je to 24 godine u Hrvatskoj funkcioniralo, a jedan od najvećih problema, a to je okrupnjavanje nismo riješili, što znači da zaista možemo tvrditi da politika poticaja i nije bila kvalitetno usmjerena iz jednostavnog razloga jer što smo na usitnjene posjede osiguravali sredstva za mehanizaciju koja je postala preskupa jer se neekonomično troši pa imamo prevelike troškove po jedinici proizvoda i s druge strane imamo najveći problem nekonkurentne cijene domaće proizvodnje pa je i to razlog da imamo prevelik uvoz i da imamo snažnu, snažnu konkurenciju uvoza. Pa kada imamo tako snažnu konkurenciju uvoza onda opet dižemo poticaje po hektaru da bi uspjeli održati proizvodnju na zemlji. To je jednostavno promašaj u politici poticaja, temeljni problem nismo riješili. E sada onda tu vidimo koji je nedostatak zakona, nedostatak zakona je što nakon 24 godine opet zakonom predviđamo novih 18, 19 godina da bi riješili predviđene količine zemljišta koje bi trebale ući u proces komasacije. Jednostavno je neprihvatljivo da 280 tisuća hektara nećemo riješiti u narednih 18 godina. zašto? Jer samo 90 tisuća ćemo rješavati 6 godina, pa onda možemo izračunati tri puta više da je to novih 20 godina. Pa se pitamo da li je moguće kada imamo daleko sređenije zemljišne knjige, kada imamo kompjutere, kada imamo ogroman broj zaposlenih, kada imamo instituciju kao što je Agencija za poljoprivredu da sebi zakonom predviđamo predviđamo neprihvatljivo dugi rok. Jel ako je tako dugi rok opet ćemo poticaje trošiti na subvencioniranje naše nekonkurentne primarne proizvodnje. I zato ja smatram i u drugom čitanju očekujem razumije rokove, veću angažiranost svih i da jednostavno što više novaca ako treba iz poticaja ulažemo u procese komasacije, a sve iz razloga da bi što prije okrupnili posjete i napokon imali ekonomičniju proizvodnju i s druge strane konkuretnije cijene i zaustavili uvoz. Prema tome, osnovni prigovor kada govorimo o ovom zakonu su neodrživo dugi rokovi za provedbu cijelog postupka komasacije. Isto tako ne želim ulaziti u one procesne rokove, ali neprihvatljivo je da katastar i nadležni sudovi odluku o komasaciji provode godinu dana. mislim probajte mi to objasniti što to želimo, poticati nadalje neefikasnost tijela državne uprave i pravosuđe, godinu dana da bi se gotov proces proveo u knjigama. Pa to je jednostavno, znači onaj operativni rok neprihvatljiv. Znači mi već sami sebi dajemo mogućnost. Postavljam si pitanje, da li je to zaista uvažavanje neefikasnosti ili obrnuto, da i nadalje potičemo kroz poticaje male posjede, male zemljoposjednike i u biti pokrivamo našu nekonkurentnost. upućujem da i same procese koje smo predvidjeli, skratimo rokove jer mislim da je to moguće. Isto tako svjedoci smo i vjerujem da se svi možemo složiti da imamo nešto veći broj zaposlenih u javnim službama, državnim tijelima. Prema tome reći da treba dodatna sredstva za Agenciju za poljoprivredu da bi obavila taj posao jer će zaposliti 15 novih djelatnika za mene nije prihvatljivo. Jednostavno smatram da se unutar agencije preraspodijeliti može dio ljudi na te poslove i da ne trebaju dodatna sredstva za poslovanje same agencije i da jednostavno pokušamo shvatiti da i u ovom zakonu moramo govoriti o racionalnosti i da ocjenjujemo da ne treba novo zapošljavanje niti dodatna sredstva u tom dijelu. E sada idemo na troškove. Tu se zaista slažem sa svojim kolegom Šukerom kada govorimo o jedinicama lokalne samouprave. Pa zadnjih mjesec dana neprekidno govorimo o novom porezu ili ja bih rekao preraspodijeli poreza na dohodak u kojima ćemo gradovima, općinama, županija uzeti 2,5 milijarde najmanje. Budimo iskreni ne vjerujem da možemo naći kompenzacijske mjere, ne vjerujem. Znači porezno oduzimanjem sredstva a u isto vrijeme namećemo nepotrebne troškove jedinicama lokalne samouprave. Zaista smatram da nije potrebno nije potrebno opterećivati jedinice lokalne samouprave i regionalne ili područne uprave da uparticipiraju materijalno, financijski u tome jer jednostavno može se pronaći sredstva. Samo brišite trošak agencije pa ćete vidjeti da već smo smanjili značajni dio tog troška i da u biti ne treba teret prebacivati jer ćemo opet stvarati animozitet s jedne strane kada govorimo o poreznim zakonima uzimamo jedinicama regionalne, područne samouprave a s druge strane namećemo im nove obveze. Mislim da jednostavno predlagač bi trebao odustati od tog dijela, treba inzistirati na aktivnoj aktivnoj ulozi jedinica lokalne i regionalne samouprave u procesu komasacije ali ih ne treba financijski rješavati. I sada idemo na jedno od ajde malo skliskih tema o kojima bi trebali razmisliti koji se možda ne tiču samog zakona. Koji je problem usitnjavanja posjeda? Evidentno da problem usitnjavanja posjeda je Zakon o nasljeđivanju i s druge strane nestanak poljoprivrednih zadruga. To su dva osnovna problema da smo dobili usitnjene posjede. Sumnjam da nakon vrlo jasnih definicija u Zakonu Zakonu o vlasništvu i drugim materijalnim pravima možemo mijenjati Zakon o nasljeđivanju kada je poljoprivreda u pitanju. Što znači da budimo iskreni i sutra ćemo imati danje usitnjavanje kod svakog procesa nasljeđivanja. E sada se pitamo koja su rješenja, znači ako ne možemo mijenjati Zakon o ako se bojimo da ćemo vrlo teško se naučiti opet na nekakav kolektivni sustav kao što su bile zadruge što nam može pomoći da ne dobijemo rascjepkanost, da opet sutra ono što smo spojili u diobi vlasništva ne podijelimo. I onda dolazite da su to porezni zakoni. Jer najveći problem rascjepkanosti je što nitko ne obrađuje zemlju, što je to jedan od osnovnih razlika da 50% hrvatskog poljoprivrednog zemljišta nije obrađeno i osnovno je da treba porezno sankcionirati svako neodgovorno upravljanje vlasništvom. Jer nema dvojbe da onaj tko nije voljan raditi na djelu koji je dobio od nasljedstva prepustiti će to onomu tko želi raditi jer ga to porez mora natjerati. Prema tome imamo niz zakonskih rješenja po kojima bi mogli zaista pokušati nove dubioze razriješiti. I evidentno je da mi moramo shvatiti da u Zakonu o nasljeđivanju i drugim stvarnim pravima jasno stoji da imovina je pravo ali imovina i obvezuje. Ministarstvo poljoprivrede bi trebalo sa ostalim ministarstvima naći rješenje kako zaustaviti daljnji proces rascjepkavanja poljoprivrednih zemljišta. Jer očito da ako ne uspijemo promijeniti Zakon o nasljeđivanju barem kada je u pitanju poljoprivredno zemljište morali bi razmišljati kako poreznim zakonima jednostavno stimulirati aktivnost na poljoprivrednom zemljištu ili obrnuto sankcionirati neodgovorno ponašanje prema svom vlasništvu. Zahvaljujem. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem i ja vama. Imamo prijavljene tri replike. Prvo poštovana Tatjana Šimac-Bonačić. Izvolite. Hvala lijepo. Kolega Liniću pozdravljam sve vaše opservacije koje ste iznijeli u vašoj diskusiji. Niste spomenuli problematiku otoka a mislim da je jasno kroz vlasničke odnose koje ste rekli, naime na otocima je najsloženiji su vlasnički odnosi obzirom da na jednoj parceli može biti ne znam 20 vlasnika a sigurno ih je 10 negdje u dalekim zemljama jer je bilo tu iseljeništvo veliko jer to su i vinogradi i maslinici kada treba naravno suglasnost suglasnost vlasnika. Prema tome do drugog čitanja vjerojatno će se i tu negdje pronaći nekakvo rješenje. Međutim, ja bih ovdje spomenula i još nešto što nije spomenuto ovdje i ne radi se o ovom zakonu međutim, mišljanja sam da je vrlo bitno a to je urbana komasacija odnosno komasacija građevinskog zemljišta. da će se, da ćemo i mi biti suglasni s drugim zemljama Europske unije jer su upravo na takav način radi se i jedan red u prostoru odnosno i pod takvim, na temelju urbanih komasacija rade se i nova naselja, odnosno dijelovi gradova. Problem je naravno kod, može se javiti kod malverzacije prostora, svjedoci smo da je bilo razno raznih prenamjena i naravno da su tu bili oštećeni građani. Prema tome, držim da je urbana komasacija jedan najpravedniji oblik opcija za stanovništvo. Prema tome, da bi se izbjeglo sve to, pa kada pogledamo samo primjer koliko samo političara su prešli u građevinare, u smislu građevinskih poduzetnika. Evo, hvala lijepa.

iz još jednog razloga zato što neodgovornost prema poljoprivrednim površinama na otocima izaziva i ogromne štete iz razloga što znamo da su ja bih rekao debljina poljoprivrednog tla i štetne, štetne biljke razlog da jednostavno nestaje poljoprivredna površina na otocima. I zato kod provedbe Zakona o komasaciji poljoprivrednih zemljišta itekako treba ubrzano radit na otocima da i ono malo poljoprivrednog tla koje možemo vratit u funkciju što prije vratimo, pogotovo što su to i mali broj ja bih rekao kultura koje možemo na otocima zasaditi zasaditi ih i pretvoriti ih u ono što nam treba, proizvod. A što se tiče urbane komasacije, slažem se s vama, nažalost bili smo uvijek neodgovorni prema vlasništvu i to je nešto što ovaj prijedlog zakona pokazuje da bi i druga ministarstva koja su nadležna za urbanizam i građevinsko zemljište također pokušaju naći daleko kvalitetnija rješenja. A ne ako idemo u neki veći projekat gdje treba okrupniti više čestica tada moramo pribjegavati Zakonu o izvlaštenju jer bez pomoći države ne možemo se nagoditi jer vlasnik ne želi prodati i neće prodati, ni pod koju cijenu. Znači nije čak problem koji puta ni cijene nego je problem ne želi prodat jer je osobno vezan, porodično vezan, da ne govorimo. Prema tome sve su to zakoni koji su poznati, sve su to rješenja koja u svijetu su poznata, a što mi što mi velimo? Pa tko god od investitora dođe u Hrvatsku postaje nemoćan. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Linić, ja se doista slažem sa svim što ste rekli u svom izlaganju, a posebno podvlačim ove rokove koji su opravdano kako ste istaknuli predugi. Nama je od vremena Marije Terezije do '91. godine bilo potrebno da okrupnimo 800 000 hektara, dakle u 120 godina mi smo okrupnili 800 000 hektara. Sada negdje oko 300 000 hektara trebamo okrupniti puno, puno brže. Međutim, i ovaj zakon koji po meni je rekla bih tektonske pomake bi trebao napraviti, ne u smislu granica zemljišta nego u smislu razvoja zemlje. ako cijelo vrijeme govorimo o poljoprivredi, ako se zaklinjemo da nam je poljoprivreda toliko važna, u posljednjih 40 godina preko 208 000 malih poljoprivrednih gospodarstava je ugašeno, u posljednjih 40 godina. Prema tome, ovdje za ovaj zakon koji je po meni tektonski pomak prema naprijed treba puno brže odrediti dinamiku provedbe, ali treba i neke druge zakone promijeniti, posebno treba uskladiti katastar i gruntovnicu jer zemljišta u katastru i gruntovnici ni površinom ni oblikom na mnogim mjestima nisu ista. Pogledajte u Slavoniji koja vapi jednostavno za ovom komasacijom, tamo jednostavno katastarsko i gruntovno stanje nije identično, dakle to treba uskladiti. Treba promijeniti i Zakon o zemljišnim knjigama, ali i Zakon o vlasničko-pravnim odnosima.

Ja zaista se nadam da će Ministarstvo poljoprivrede shvatiti da nakon 24 godine hrvatske samostalnosti ne može si dati rok od 20 godina za provedbu vitalnog vitalnog dijela uspješnosti poljoprivredne proizvodnje jer jednostavno ako imamo krupne posjede sve što smo ulagali u mehanizaciju, svo znanje naših ljudi može doći tada do izražaja i spustit ćemo cijenu i u proizvodnji hrane, neovisno da li je to biljka ili stoka. Prema tome, … pogotovo ovaj dio od 90 000 hektara koji je predviđen 6 godina. Neodrživo. Jednostavno ne smijete predložit tako dugi rok jer to znači da plan višegodišnji ili petogodišnji neće doći u Sabor cijelu skoro 2015. Ne, on mora prije kraja ove godine biti raspravljen. Prije kraja ove godine očekujem da Vlada i godišnji plan donese za 2015. godinu i da zaista, ljudi moji pa neću govoriti o broju zaposlenih u agenciji, ogroman je broj zaposlenih u agenciji, prebacimo ih na te poslove ne 15, 30, 40 i angažirajmo sve jedinice lokalne samouprave bez financijskih rashoda. Tvrdim vam da ćete ostat iznenađeni kako će se brzo provodit. A priča o tome da će katastar i sud godinu dana registrirati rješenje, za mene je neodrživo. Pitanje da li mjesec im je previše. I ako sve tako postavimo da je to prioritet i da je to cilj, vjerujem da ćemo moći pokazat već u 2015. koliko smo promašaja imali i što 24 godine nismo riješili taj problem. Treću repliku iznijet će poštovani Franjo Lucić. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani kolega Liniću, doista mi je drago da nakon evo dužeg vremena vi kao bivši ministar slobodno mogu ovako reći doživljavate jedno preobraćenje u smislu porezne politike i poreznog opterećenja jedinica lokalne samouprave. naravno da se slažem s vama u potpunosti kada ste rekli da jedinice lokalne samouprave nemaju snage niti financijske moći da bi financirali ovakav jedan zakon. No upravo ste vi kao bivši ministar financija, a to smo vam mi upravo iz HDZ-a puno puta upućivali kritiku da jedinice lokalne samouprave ne mogu više trpit rasterećenje državnog proračuna, a na pleća i sve nemoćnija leđa jedinica lokalne samouprave. Upravo smo to govorili u ovom proteklom vremenskom periodu i zato mi je drago da ste vi danas upravo kao bivši ministar izrekli ovakvu opasku na temelju ovoga zakona. Točno je, ako ne budemo dobili sredstva, a ona vise u zraku jedinice lokalne samouprave to ne mogu isfinancirati. A šta to onda znači? Da ne možemo donesti ni Zakon o komasaciji, niti ćemo ga provesti. O vremenskom periodu o kojem ste također govorili slažem se. Ako nismo 27 godina na tome ništa radili uz ove pripreme kako su danas napravljene siguran sam da idućih 27 godina nećemo uspjeti to riješiti. Ako znamo da je svega 3% sređenost između gruntovnice i katastra pitam vas kako i na koji način provesti komasaciju, ako istovremeno znamo da katastarske izmjere u gradovima i općinama traju godinama, kada ćemo onda donesti Zakon o komasaciji ako prethodne stvari nismo posložili. Hvala lijepo. Možda vrlo kratko. Ne bih ja rekao da sam preobratio se. Ipak deset godina kao gradonačelnik grada Rijeke je ostavilo takvog traga, da ipak sam ja oduvijek na strani jedinica lokalne samouprave. Pa onda kad se sjetim da smo pred godinu i nešto dana mijenjali visinu neoporezivog dijela nije palo na teret jedinica lokalne samouprave, nego smo smanjili ako se sjećate prag oporezivanja od 40% da bi kompenzirali jedinicama lokalne samouprave jer prostora u državnom proračunu nije bilo. Isto tako, fiskalizacija je najveći učinak bio na jedinice lokalne samouprave iz jednostavnog razloga što tri postotni trošak Hrvatske lokalna samouprava i financiranje projekata upravo što bliže građanima i poreznim obveznicima. Prema tome, uvijek sam za to da se poslovi daju, ali da to mora pratiti i financijski potencijal. Prema tome, itekako ću i nadalje se boriti za sasvim drukčija porezna rješenja koja neće biti teret gradova, općina i županija, nego obrnuto. Nova sredstva da bi bile odgovornije na svom poslu.

Međutim, jedan ključni problem smo dotaknuli, a to je financiranje, a drugi ključni problem su gruntovnice i zemljišne knjige. Dakle, dva ključa za dva goruća problema drži Vlada u svojim rukama. I kad pogledate iz ovog prijedloga zakona ona nije ponudila niti jedno konkretno rješenje za ta dva goruća problema. I to je najveći problem ovoga zakona. Jer ako onaj tko drži u svojim rukama alate i instrumente da riješi probleme nije ih naveo u zakonu, onda je nemoguće provesti ovaj zakon. Zašto to govorim? U trenutku uvođenja OIB-a u gruntovnici je samo 5% vlasnika u Republici Hrvatskoj bilo zavedeno putem JMBG-a, a jedinstveni matični broj se u Hrvatskoj ne primjenjuje već 12 godina, a on je bio podloga za uparivanje sa OIB-om. neki dan razgovarajući sa ministrom 17% vlasnika je evidentirano putem OIB-a. Dakle, 83% vlasnika mi ne znamo u ovom trenutku sigurno da li su oni vlasnici ili nisu. Zbog onih poreza koji su išli i do stope od 75, 75%, zbog oduzimanja zemljišta nikada to praktički nije provedeno u zemljišnim knjigama. I ono što je rekla kolegica Škare-Ožbolt katastar i gruntovnica imaju dijametralno suprotne podatke. Mnoge jedinice lokalne samouprave od Marije Terezije nisu promijenili zemljišne knjige i po meni je ovo jedan od ključnih problema gruntovnica vlasništvo nad zemljištem ne samo za ovo nego isto tako i za određene poduzetničke aktivnosti i ovaj rok od godinu dana ukazuje, svi pričamo da treba ukloniti administrativne prepreke, a nama se servira ovdje da državnoj administraciji damo snagu da zavlači određene procese. Dakle, Vlada sama govori protiv sebe. Jer ovaj reformski zahvat, da je ovdje rečeno da se to mora napraviti u roku od mjesec dana ili dva mjeseca, onda je to reforma. Ali u roku od godinu dana to je na žalost tri koraka natrag. Odgovor na repliku, poštovani Slavko Linić. **Linić, Slavko (Nezavisni)** Uvjeren sam da ćemo imati izmjene u drugom čitanju i da će dio sa ove današnje rasprave Ministarstvo poljoprivrede ugraditi u taj novi konačni prijedlog zakona. Zaista pokušajmo shvatiti ne vidim potrebu zapošljavanja dodatnih 15 djelatnika u Agenciji za poljoprivredu, preraspodjela zaposlenih u agenciji i to ne 15. 20, 30 na ovom poslu je ono što zaista očekujemo ako ćemo ubrzati procese. S druge strane, evidentno je da Ministarstvo poljoprivrede od Ministarstva mora tražiti to osnovno rješenje. Toliko je potrošeno na projekte zemljišnih knjiga, imamo s druge imamo s druge strane od Ministarstva graditeljstva ulaganje u katastarske knjige. To je sve razlog da i u tom dijelu moramo imati konačno rješenje. Evidentno da ne možemo naći potpuno čistu pravnu situaciju, ali se onda zakonskim rješenjima mogu naći prijevremena ili kratkotrajna ili privremena rješenja što god. Jer osnovno je da imamo toliko primjedbi da investitori kad uđu u Hrvatsku ne mogu krenuti, da imaju administrativne barijere. Administrativne barijere se rješavaju određenim rješenjima koja mogu biti i privremena, ali i trajna. Prema tome, nedostatak zemljišnih knjiga da još osamdesetak posto je nešto što moramo riješiti drukčijim rješenjima, a ne čišćenjem knjiga koje već traje 24 godine. Prvo što smo počeli raditi bilo je čišćenje zemljišnih knjiga. Zahvaljujem. Posljednja replika poštovani Boro Grubišić. afirmativno o poticajima i potporama koje je svaka Hrvatska vlada pa i vaša davala poljoprivrednim proizvođačima i čini mi se da ste spomenuli iznose dakle ukupne, da je išlo to i do 2 ili više od 2 milijarde kuna. No, pri tome vrlo često ministri financija zaboravljaju da je uvoz hrane i poljoprivrednih proizvoda u RH evo dosegnuo, a bio je i u vaše vrijeme vrlo sličan, oko 14 milijardi kuna. Na taj uvoz prije ulaska u EU plaćala se carina, trošarina, porez pa vi kao ministar financija bi nam lako mogli reći kolika je ta šnicla od tih carina, trošarina, poreza dakle PDV-a i svega onog što ide na uvoz hrane da bi se onda seljacima dodijelilo u obliku potpora i poticaja ukupno negdje oko 2 milijarde kuna. Ja sam uvjeren da je taj iznos od svih ovih davanja koje je država nametnula kod uvoza, a uvoz cvate, više od 4, 5 milijardi kuna. Odgovor na repliku, Slavko Linić. **Linić, Slavko (Nezavisni)** Ne bih se složio da sam pozitivno govorio o poticajima, smatram da svaki poticaj koji ide u financiranje nekonkurentne proizvodnje za mene nije prihvatljiv poticaj. Ali polazim od toga da nije kriv proizvođač za svoju nekonkurentnost. Zašto? Jer kroz poticaje davali smo za traktore, davali smo za opremu, davali smo za ne znam dugogodišnje zasade, a u isto vrijeme uvijek na malim posjedima. I naravno imali ste svakog zemljoradnika sa traktorom i to ja bih rekao John Deerom koji je enormnih kapaciteta za mali posjed. On nije mogao biti ekonomičan. I što imamo onda? Naravno da izvana dolazi jednostavno proizvod koji je daleko jeftiniji. Kad smo u EU nema više ni carinskih barijera, dapače još od sporazuma o stabilizaciji nema toga i to je osnovni problem da smo nenamjenski gurali poticaje umjesto da idemo na krupnu proizvodnju, ekonomičnu proizvodnju i da u biti kroz kvalitetu koju hrvatska poljoprivreda daje plus daje plus konkurentnu cijenu idemo u osvajanje tržišta van Hrvatske, mi smo izgubili i hrvatsko tržište. I zato moramo što prije sa ovakvim zakonima, ovakvim reformama kao što je Zakon o komasaciji poljoprivrednih zemljišta nadoknaditi sve ono što smo izgubili i omogućiti konkurentnost hrvatske proizvodnje. I budite uvjereni tada ćemo izvoziti, nećemo uvoziti.

Hvala lijepo. Poštovane gospođe zastupnice i poštovani gospodo zastupnici, htjela sam iskoristiti priliku da pojasnim. Naime, vezano za troškove jedinica lokalne samouprave mi smo u programu ruralnog razvoja koji je pripremljen predvidjeli mjeru koja će biti usmjerena na financiranje troškova provedbe postupka komasacije. Što je postupak komasacije? On zapravo obuhvaća od katastarske izmjere, sređivanja stanja u konačnici u zemljišnim knjigama, dakle rješavanje u konačnici vlasničkih odnosa. Velik broj poljoprivrednih proizvođača nam je na terenu govorio da imaju probleme kod ishodovanja kredita jer svoju imovinu koju imaju ne mogu prikazati kao instrument osiguranja za kredite jer nemaju riješene vlasničke odnose. čula sam i sami ste ovdje iznijeli podatak da zapravo negdje samo 3% je usklada između katastra i zemljišnih knjiga. Dakle, to je vezano za poljoprivredno zemljište. Dodatno, ono što je otežavajuće da je zbog neprovođenja postupka komasacije usitnjenost posjeda dakle prema podacima do kojih smo došli da u RH ima 14 milijuna katastarskih čestica a površina znamo kolika nam je, 5,5 milijuna hektara. Dakle, pojedini poljoprivredni proizvođači doslovno idu u svoja polja sa kartom jer imaju toliko velik broj čestica i toliko velik broj različitih lokacija. Korištenje goriva, prohodi, korištenje mehanizacije i sve ostalo dovodi samo na tom primjeru do toga da naši poljoprivredni proizvođači koliko god se trudili ne mogu biti konkurentni jer su im ulazni troškovi visoki. Dodatno, mjere zemljišne politike nažalost u RH su se provodile samo kroz Zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu. Dakle, 24 godine nisu postojale druge mjere koje bi učinile zemljišnu politiku efikasnijom, učinkovitijom i boljom za poljoprivredne proizvođače. Ovo je jedan od koraka, dakle Zakon o komasaciji, analiziramo i ovdje još što je rečeno nasljeđivanje poljoprivrednog zemljišta, dakle da nam se ne bi dogodilo da procesom komasacije okrupnimo a onda Zakonom o nasljeđivanju ponovno to usitnjavamo. Dakle, radimo jednu sveobuhvatnu analizu koja će završiti skupom mjera zemljišne politike. I to nam je cilj. Jer samo Zakonom o državnom poljoprivrednom zemljištu je nemoguće riješiti pitanje temelja u poljoprivrednoj proizvodnji, a to je zemljište. Naglašavam da kroz program ruralnog razvoja jedinice lokalne samouprave koje će to koje će biti zainteresirane će kroz taj program moći povući 100% troškova za pokriće provedbe postupka komasacije što je ujedno i sufinanciranje troškova poljoprivrednih proizvođača. Dakle, za rješavanje njihovih problema vezanih i na zemljišnu knjigu, i na vlasništvo, i na usklađivanje katastra, i na okrupnjavanje koristit će se sredstva iz fonda europskog za ruralni razvoj. Svjesni smo da smo bili preambiciozni u tom izračunu, ali smo zbog potrebe određivanja sredstava po pojedinoj mjeri napravili takav program kako bi mogli što više sredstava osigurati kroz europski fond za ruralni razvoj i pomoći našim jedinicama lokalne samouprave da upravo na taj način povuku sredstva i nemaju velikih hvala vam lijepo. Nadam se da sam odgovorila na neka od pitanja. Hvala. poštovana gospođo, vi kao da niste slušali kolegu Linića i sve replike koje su bile na njegovo izlaganje i njegove odgovore. Stanje u Hrvatskoj, valjda znate i sami kakvo je po pitanju zemljišta, zemljišnih knjiga, gruntovnica, vlasništva i ne znam kakvih sve problema mi koji se operativno svim tim bavimo. I kad govorite o jedinicama lokalne samouprave pa većina nas ima sklopljene ugovore sa Državnom geodetskom, gdje plaćamo 60, 40% oni i mi, za stotinjak tisuća metara kvadratnih negdje je procijenjena vrijednost oko 40 milijuna kuna. Sad si stavite to koliko je to na jedinice lokalne samouprave. Bez alata o kojim je govorio gospodin Linić, bez alata o kojima govorimo mi ovdje, i ovo što je govorio gospodin Šuker, bez da se nešto što je valjda mrtvi kapital ove zemlje, i strategija bi trebala biti razvoj poljoprivrede, bez da se prisili onog koji je nasljednik, koji je vlasnik da to ili upiše, uknjiži i da to obrađuje to će i dalje ostati mrtvi kapital i nećete to moći riješiti sa ne znam kakvim sredstvima. A da ne govorimo da jedinice lokalne samouprave uz niz projekata koje imamo, koje kandidiraju se prema europskim podovima, za to moraju imati svoja osigurana sredstva. Tako da je realno ovo što je gospodin Linić rekao da ne bi smjelo smjelo biti realno da će trajati ne znam koliko godina, jer definitivno će toliko trajati. Mi katastar državni po jedinicama lokalne samouprave sređujemo već 20, 30 godina i dovoljno je jedan koji se s nečim ne slaže da povede sudski spor da nam sve blokira. Dakle, trebalo bi ići ne oporezivat sve nego ono što je ciljano zacrtano da je strategija i interes Republike Hrvatske, da se kroz poreznu politiku prisili onog ko je negdje nekakav vlasnik da to ili obradi ili da prema ovom modelu, a to je vrlo lako provedivo sa nekoliko zakona koje ovdje možemo svi zajedno se usuglasiti i donijeti. Valjda je interes Republike Hrvatske da se više to jedanput riješi. …/Upadica Stazić: Vrijeme./… Na ovaj način kako rješavamo katastar bez obzira što nije riješen, a rješava se već 20 i koliko godina nećemo ga riješiti narednih 100 godina. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala. Na repliku odgovara zamjenica Snježana Španjol. Hvala lijepo. Dakle, vi ste krenuli da ja vas nisam slušala, ja krećem da vi mene niste slušali. Dakle, vezano za pokrivanje troškova od katastarskih izmjera do unošenja u zemljišne knjige, do provedbe svih postupaka pa čak i izgradnje puteva i melioracijskih kanala i mreža svi troškovi

išli smo na jedinice lokalne samouprave, jer da smo išli na poljoprivredne proizvođače tada je pokriće troškova 50%. Ako su jedinice lokalne samouprave tada je 100%. Dakle, troškovi će biti plaćeni kroz program Europskog fonda za ruralni razvoj. I vezano za dužinu procesa, to sam zaboravila reći, dakle Ministarstvo poljoprivrede ne može promijeniti neke postupke koji su propisani Zakonom o zemljišnim knjigama, državnom izmjerom katastra, dakle mi smo pripremili prijedlog zakona na temelju ostalih zakona gdje je propisano koliko pojedini proces traje. Naravno da bi željeli da to ide brže i da bi željeli i potrudit ćemo se da bude što brže, ali ostale stvari su propisane u drugim

Dakle, ovaj zakon je apsolutno trebao donijeti još prije 20 godina, nismo ga donijeli, naša velika greška i zbog toga imamo ovo što imamo. Međutim, potrebno je sa Ministarstvom pravosuđa uskladiti i promijeniti Zakon o zemljišnim knjigama. primjerice, vi nećete moći početi sa postupkom komasacije ukoliko vam je zemljišno-knjižno i katastarsko stanje ne usklađeno. Dakle, morate ići na usklađenje. Za usklađenje vam treba osnivanje ili obnova zemljišne knjige, za to vam trebaju novci. Novci danas u Ministarstvu pravosuđa za tu svrhu ih nema. U Zagrebu se obnova zemljišne knjige provodi po U Zadru vam se danas na sudovima razvrgavaju feudalno kmetski odnosi u parničnim postupcima. Prema tome, užasno puno problema ima. U Zagrebu na vlasništvu Hrvatskih željeznica vam je upisana Jugoslavenske željeznice, društveno vlasništvo, koje kakvi instituti starog sustava. To se mora riješiti. Ovim tempom bit ćete blokirani jer prethodno treba riješiti, kao prethodno pitanje treba riješiti usklađenje i naravno imati čiste upise. Na repliku odgovara zamjenica Snježana Španjol. građani Republike Hrvatske izgradili kuće još danas imate šumsko zemljište. Dakle, stanje je ovakvo kako smo, i vi sami ste u raspravi rekli neki od vas, da je usklađenost zemljišnim knjigama 3%, znači vlasništva i katastra onoga što se koristi. Dakle, korištenja i vlasništva je 3%. Naravno ideja je bila i na tome ćemo inzistirati da Ministarstvo poljoprivrede, i zato smo krenuli u Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta jer nam je to prioritete zbog poljoprivrednih proizvođača jer nam je to prioritet da oni mogu riješiti svoje stanje i da se mogu javljati na europske europske fondove, ulagati u poljoprivredu bez neriješenog stanja svog poljoprivrednog zemljišta će im to biti izuzetno teško. Procijenili smo, napravili smo izračune, naravno, otvoreni smo za ubrzanje procesa, ali u svemu sudjeluju jedinice lokalne samouprave, trošak će im biti financiran iz EU fonda za ruralni razvoj i ja se nadam da će jedinica lokalne samouprave i mi svi u Ministarstvu poljoprivrede prepoznati mogućnost koja im se ovdje otvara za poljoprivredne proizvođače sa njihovih područja. Hvala lijepo. u neposrednim razgovorima i u raspravama, očito je da vi u Ministarstvu poljoprivrede ne razumijete koliko je složeno stanje u jedinicama lokalne samouprave. Naravno, vi govorite o sredstvima koja će doći iz fonda za Europski ruralni razvoj koja su naravno još u zraku, koja nisu došla, gdje jedinice lokalne samouprave nemaju garanciju da će ta ista sredstva doći, a istovremeno ne znate da jedinice lokalne samouprave, kao što sam i govorio, ne mogu financirati i ne mogu osigurati dodatna sredstva za ovako velike projekte. da same katastarske izmjere koštaju milijune kuna da bi proveli i sredili stanja u jedinicama lokalnih samouprava. Vi niste predvidjeli, a imali ste priliku prije srediti stanja gruntovnica i katastra, a onda ići u ovaj zakon. Nemojte misliti da mi ovdje u HDZ-u smo protiv Zakona o komasaciji, ali kroz raspravu i nas ljudi iz HDZ-a i evo, i ostalih zastupnika je vidljivo da ovaj nepripremljen zakon nam daje za pravo da će ovo trajati godinama, kao što sam i rekao, možda onoliko koliko smo čekali Zakon o komasaciji, ali sigurno 20 godina. Zašto? Zato što ga niste pripremili, zato što niste napravili preduvjete i zato što sve trpate na leđa jedinice lokalne samouprave. Ma ne može jedinica lokalne samouprave financirati ovakav zakon, a pogotovo sve ove predradnje koje su bitne da bi se ovaj zakon donio. Stoga sam siguran da ovaj zakon će biti teško provediv i da ćemo još godina i godina pričekati da bi ga konzumirao. Hvala lijepo. Evo, vrlo kratko. Da nismo natrpali obveze na poljoprivredne proizvođače nego na jedinice lokalne samouprave jer poljoprivredni proizvođači kroz sve ove silne godine mislim da su vrlo svjesni što im se dogodilo i što imamo sada u poljoprivredi u RH. Jedinice lokalne samouprave dobivaju sredstva temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu u iznosu od 65% zakupa, dakle od poljoprivrednih proizvođača koji su na njihovom području. Ta sredstva mogu koristiti namjenski, u provedbu postupka komasacije, sređivanja vlasničkih odnosa i rješavanja da ne budem sada, šikanja i grmlja u pojedinim dijelovima Hrvatske gdje je tužno i žalosno vidjeti na što su došle poljoprivredne površine i omogućiti poljoprivrednim proizvođačima koji žele raditi, koji žele ulagati da dođu do tih površina i da im se to da i da sama jedinica lokalne samouprave na taj način postane razvojna za poljoprivredu, da se otvaraju mali pogoni za preradu i da se poljoprivrednim proizvođačima konačno omogući da mogu biti u RH konkurentni i da oni koji se bave poljoprivredom to mogu i dobiti. Zakon o komasaciji omogućava jedinicama lokalne samouprave da pokažu da sukladno svojim prostornim planovima, zonama koje su utvrdili za razvoj poljoprivrede žele svojim poljoprivrednim proizvođačima izaći u susret i žele im omogućiti da provedu taj postupak, prije svega zato što će se plaćati i sufinancirati iz fonda za ruralni razvoj. Evo, da ne prekoračim, nadam se da sam odgovorila na pitanje. Hvala. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovana zamjenice, meni je drago da je već nakon par rasprava ustvari otkrivena namjera ovog zakona koji nažalost neće biti provediv, ali potreban nam je ovakav zakon definitivno kao što su svi rekli. Jako je zanimljivo da se jedinice lokalne samouprave u samom prijedlogu zakona spominju kao fikus. One su tako, tu negdje, dat će neke članove odbora koji će valjda negdje tamo figurirati, u drugom dijelu će preuzeti na sebe odgovornost za sve što se neće moći provesti, a neće se moći provesti. I sada meni ovdje nije jasno kada vi govorite o tom financiranju, koliko će ustvari posto od ovih silnih novaca koji će se morati uložiti past na leđa lokalne samouprave, da li će lokalne samouprave morati predfinancirati prije nego dobiju novce i povuku novce iz programa ruralnog razvoja, da li će na kraju krajeva one biti te koje će biti krive i da li stvarno nakon ovih rasprava ne bi trebali početi razmišljati da je nužna i potrebna prvenstveno komasacija unutar državnih službi, unutar javne uprave, unutar tih silnih agencija koje jedna drugu praktički prekrivaju i jedna drugu blokiraju, a da onda krenemo dakle u izradu nekog zakona koji će se konačno moći provesti. Ja bih stvarno volio čuti koliko će to postotaka ovih novaca pasti na lokalnu samoupravu i ponavljam, da li će se iz programa ruralnog razvoja predfinancirati sredstva ili će lokalne samouprave morati platiti, dakle pa čekati ili će dobiti te novce unaprijed? I na ovu repliku odgovara poštovana zamjenica ministra Snježana Španjol. **Španjol, Snježana** Hvala lijepo. Zakon će biti provediv u to vas uvjeravam jer je cilj pomoći poljoprivrednim proizvođačima. Ministarstvo poljoprivrede će učiniti sve i radi sve da bi stvorilo preduvjete da se ovi postupci ubrzaju. Vezano za jedinice lokalne samouprave i vezano za ovo što smo razgovarali, dakle ponovit ću,

dodatno postupke i velik dio poslova obavlja Agencija za poljoprivredno zemljište koja sklapa ugovor s jedinice lokalne samouprave i sa izvođačima. Napravljene su detaljne analize zajedno sa Državnom geodetskom upravom sa pojedinim izvođačima geodetskih radova i izračuni koje smo dali ovdje se temelje na njihovim podacima. Financiranje će biti u 100%-tnom iznosu. Naravno ako se ukažu potrebe tijekom provedbe postupka komasacije za nekakvim dodatnim ulaganjima, ako jedinice lokalne samouprave želi napraviti neku kanalsku mrežu ili neku cestu, ceste se ne mogu financirati iz ovog procesa komasacije. Tada će morati osigurati i morat će pripremiti projekt za to jer sam postupak komasacije je obuhvaća jako puno radnji od izgradnje kanalske mreže, melioracijskih sustava, putne mreže i naravno prije svega sređivanja stanja u zemljišnim knjigama. Vezano za komasaciju unutar državne službe, pa ja vas samo mogu podsjetiti da nijednu agenciju Ministarstvo poljoprivrede nije osnovalo i da su sve agencije osnovane prije desetak i petnaestak godina. **Stazić, Nenad (SDP)** Vrijeme. **Španjol, Snježana** HPA-a Hrvatska poljoprivredna agencija, Agencija za plaćanje itd. ministarstvo nije osnovalo nijednu. Hvala. Posljednja replika uvažena Đurđica Sumrak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena gospođo zamjenice ministra, evo upravo ste sada opet u zadnjoj replici nabrojali što sve treba. ovaj zakon naravno treba i sa aspekta znanosti on je uredu, međutim pretpostavke i sami ste ih sada nabrojili niste uopće napravili. To je ljudima na terenu, a evo ovdje nama čuli ste iz svih replika ne samo žao nego i začuđujuće i zbog toga vi nećete moći ubrzati ovaj proces. A da ste npr. napravili barem jednu studiju opravdanosti na nekom području ili jedan idejni projekt na području pa da ste proveli na tom području javnu raspravu i da su svi zainteresirani tamo odnosno bili za ili barem 2/3 vi biste ubrzali. Ali sve ovo ponavljam niste napravili preduvjete. Kroz ovaj zakon zaista ni 20 godina neće biti dovoljno da se on počne provoditi jer preduvjeti nisu nisu tu, nema ih. I zaista ova sredstva EU mi ih još nemamo, govorio o nečemu što još nemamo, a zakon treba zaista treba. treba. Ali bilo bi jako dobro evo do drugog čitanja da barem dobijemo jedan konkretan idejni projekt odnosno jednu stručnu opravdanost pa da vidimo na tom terenu, što je učinjeno, kako su ljudi reagirali jer zaista vidjeli smo da je internetska rasprava napravljena, vjerujte da u područjima gdje će se i provoditi, gdje se treba provoditi komasacija poljoprivrednici odnosno njihovi unuci možda imaju Internet i nisu tako vični internetskoj raspravi kao što bi bili da je to Savjetodavna služba provela ili neko iz ministarstva došao i ljudima objasnio što i kako. I na ovu repliku odgovara poštovana zamjenica ministra Snježana Španjol. **Španjol, Snježana** Pa ja ću podsjetiti, ispričavam se ako se budem ponavljala ali mjere mjere za koje je raspisan natječaj vezano za ruralni razvoj se financiraju već u ovoj godini iz Europskog fonda za ruralni razvoj, dakle mi koristimo Europski fond za ruralni razvoj. Broj 2, ministarstvo je objavilo pravilnik za provedbu mjere 5 koja je usmjerena na obnovu proizvodnih potencijala na područjima koja su ovo proljeća nažalost imala katastrofu vezano za poplave. Natječaj ide krajem ovog tjedna i početkom idućeg, dakle Europski fond za ruralni razvoj se koristi u ovoj godini. Vezano da nismo napravili pretpostavke, ja ću samo pročitati vezano uz pretpostavke, pojednostavili smo proceduru maksimalno, dakle posebno povjerenstvo utvrđuje stanje na terenu, raspravlja odnose samovlasnim zauzećem zemlje jer budimo svjesni da pojedini poljoprivredni proizvođači, a i građani već ne znam koliko desetaka godina i više sami obrađuju zemljište i to ne samo poljoprivredno i utvrđuju stanje sa svakim pojedinačno poljoprivrednim proizvođačem. Ne treba mu Internet doći će na poziv, ne treba mu nekakve savjetodavne službe, ljudi koji će za to dobiti imenovanja oni će to odrađivati na temelju ugovora koji će biti sklopljen sa agencijom sa jedinice lokalne samouprave i sa izvođačem radova. Evo jednostavnije ne može biti. Naravno zakon je u prvom čitanju, ako imate neki bolji prijedlog otvoreni smo za prijedlog. Hvala vam lijepo. Hvala potpredsjedniče. Zamjenice ministra sa suradnicama, kolegice i kolege. Pa kada bi sve pretpostavke o kojima se ovdje kroz replike govori bile ostvarene onda ovoga zakona ne bi ni trebalo, da je stanje poljoprivrednog zemljišta sređeno, Zakona o komasaciji ne bi ni trebalo. Dakle ja mislim da je ovaj zakon dobrodošao i da je dobro uređen a to ću reći i kroz daljnju raspravu. Dakle kada govorimo o procesu komasacije onda je to kompleksna interdisciplinarna agrotehnička mjera koja nije samo okrupnjavanje parcela, ona je i uređenje prostora, ne samo poljoprivrednog i zemljišnih knjiga. Pa upravo stoga što nemamo uređene zemljišne knjige treba nam i takav proces. Dobra poljoprivredna politika ne može se voditi ako se ne vodi dobra zemljišna politika jer je to osnovna pretpostavka racionalne poljoprivredne proizvodnje jer zemljište je osnovni resurs u poljoprivrednoj proizvodnji. Povijest komasacije u Hrvatskoj seže još u 18. stoljeće, 1766. godine u doba carice Marije Terezije donesen je Urbarski zakon o komasaciji pa su tada nastale one urbarske zajednice o kojima mi danas evo jedna naša radna skupina vodi raspravu kako riješiti sporove odnosno vlasništvo u takvim urbanim zajednicama. A Hrvatski sabor je još 1902. godine usvojio Zakon o komasaciji po kojem se radilo sve do 1947. godine a komasirano je 120 katastarskih općina i oko 200 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta. 1954. godine ponovno je donesen novi Zakon o komasaciji, njegove dorade su bile '.74., '84. i '87. godine. U razdoblju od '54. do '91. komasirano je 489 katastarskih općina i oko 660 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta. Ovim mjerama na takvom području koje je komasirano katastarska čestica je povećana sa 0,4 na svega 1.04 onda znate kakvo je stanje bilo hektara a broj čestica po poljoprivrednom gospodarstvu smanjen je na 3,4. Prema podacima Državnog geodetskog ureda Republika Hrvatska ima 3 tisuće 360 katastarskih općina, oko 14,4 milijuna katastarskih čestica. U prošlom stoljeću smo imali prvi puta popis poljoprivrede 1960 godine tada je popisano milijun i 920 tisuća hektara a kada smo sljedeći popis imali 2003. godine popisano je svega milijun i 300 tisuća poljoprivrednog zemljišta što znači da je u zadnje 43 godine izgubljeno 600 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta u proizvodnji. Strukture zemljišta također tim popisom iz 2003. je vrlo nepovoljna po veličini posjeda i onemogućava racionalnu i dohodovnu proizvodnju. Eto nekoliko podataka, do jednog hektara raspolaže 227 tisuća domaćinstava. Od 1,1 do 5 hektara 158 tisuća domaćinstava. Od 5,1 do 10 hektara 42 tisuće a iznad 10 hektara svega 21 tisuću domaćinstava. Popisano je 448 tisuća poljoprivrednih domaćinstava sa milijun i pol tisuća članova. Dakle sve nabrojeno ide u prilog odluci da se krene u zakonodavno uređenje a odmah i na realizaciju projekta komasacije što je i bitan segment poljoprivredne politike i koalicije odnosno ove Vlade. Treba imati u vidu činjenicu da okrupnjavanje parcela neće dati dugoročne rezultate a pogotovo stoga što je u to uložena su i značajna sredstva ako se neće promijeniti Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i eventualno Zakon o nasljeđivanju i onemogućiti cijepanje parcele koristeći iskustva drugih zemalja. Ovdje ću navesti primjer Francuske koja vrlo ima vrlo rigorozno zakonodavstvo u smislu očuvanja poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih parcela. Pozitivne strane komasacije osim okrupnjavanja parcela znači i uređenje zemljišta i prostora, dakle gradi se i kanalska i putna mreža i druge građevine koje su potrebne na takvom zemljištu za racionalnu proizvodnju. Dolazi do sređivanja zemljišnih knjiga što znači onda i ubrzavanje investicija i korištenje za druge namjene ne samo poljoprivredne kao i kod prostornih planova jer uvijek jedan dio zemljišta na kojem se provodi komasacija dolazi i do neke druge namjene ne samo poljoprivredne adekvatno tome o čemu odlučuje lokalna zajednica. Smanjuju se troškovi proizvodnje, povećava se promet poljoprivrednim zemljištem jer veće parcele lakše se prodaju nego usitnjene parcele. što smo sada i čuli u nekoliko navrata kroz odgovore na repliku mogućnost korištenja i sredstava ruralnog razvoja za ovu namjenu što je povoljno jer to nije u smislu strukturnih fondova nego se isplaćuje iz europskog proračuna. U obrazloženju je navedeno da je u izradi prijedloga zakona učestvovala i respektabilna radna skupina koja je obuhvatila sve učesnike i zainteresirane kao i stručnjake pa je primjedba kroz javnu raspravu bilo malo od kojih je dio i prihvaćen. Ja sam možda među rijetkima ovdje koja sam imala priliku učestvovati kroz nekoliko procesa komasacije u katastarskim općinama i znam koliko je to kompliciran proces i mislim da nije dobro ovako paušalno raspravljati o tome je li zakon provediv ili nije jer kažem kao što sam rekla u uvodu da je stanje sređeno ovakvih zakona nam ne bi ni trebalo. Jer Zakonom o komasaciji poljoprivrednog zemljišta osigurava se institucionalni, pravni i tehnički okvir za okrupnjavanje zemljišta koje će pridonijeti održivom razvoju poljoprivrede i seoskih područja ali će i podržati razvoj nacionalne politike okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta. Komasirano zemljište pretpostavka je i za druge agrotehničke mjere, posebno za navodnjavanje i odvodnju, melioracijske građevine, ali i za razvoj komunalne i gospodarske infrastrukture jer se i to osigurava dio zemljišta za takve namjene. namjene. Posebno bih ovdje istakla da je potrebno raditi i projekte navodnjavanja jer je Hrvatska među europskim zemljama sa najnižom površinom za navodnjavanje što onda i onemogućava neku dohodovniju proizvodnju, posebno ako se tu radi o proizvodnji voća, povrća i sličnih kultura. Prijedlogom zakona predviđeno je da se komasacija provodi na temelju višegodišnjih programa koji izrađuje Agencija za poljoprivredno zemljište, a donosi Hrvatski sabor. Članak 3. propisuje da je komasacija od interesa za Republiku Hrvatsku što je sukladno ustavnoj odredbi o poljoprivrednom zemljištu kao dobru od općeg interesa. Ipak treba imati u vidu i ekonomski interes učesnika komasacije, odnosno vlasnika zemljišta i lokalne zajednice koje moraju imati priliku utjecati na izradu programa komasacije i kao lokalnog, a ne samo općeg interesa. Navela bih tu primjer dalmatinskog zaleđa i otoka koji će možda u početku provođenja komasacije imati više troškove, ali će se oni u budućnosti kompenzirati kroz dohodovniju proizvodnju ili ubrzanje postupka kod investiranja. Treba reći da u obrazloženju piše koje bi eventualno bile površine u početku predviđene za komasaciju, ali mislim da to treba prepustiti petogodišnjem planu odnosno Hrvatskom saboru i da ne bi trebalo ovako napisati u samom obrazloženju jer onda to ovdje izaziva rasprave je li to realno, nije realno. Mislim da je za ocijeniti i na kojem području i koja je veličina površina koja će se komasirati. U pripremi komasacije veliku ulogu ima Agencija za poljoprivredno zemljište, ali kao što sam rekla tu ipak treba uključiti i lokalnu zajednicu. Ocjenjujemo da predloženi tekst zakona sveobuhvatno regulira pripremu i provođenje komasacije i kao što je navedeno, neće biti potrebno donositi veći broj provedbenih propisa koji često narušavaju i cjelinu zakona. S obzirom da više od dva desetljeća u Hrvatskoj nije provođena komasacija, osim kao pilot projekt u pet županija, a koliko ja imam informaciju pilot projekt je proveden samo u Varaždinskoj županiji na području katastarske općine Vidovec, ističemo i potrebu dodatnog osposobljavanja većeg broja ljudi koji će učestvovati u procesu provedbe projekta. Tu su i suci i geodeti i osoblje u katastru i gruntovnici i lokalni ljudi koji će učestvovati u radu povjerenstava. I ako će to biti kvalitetno provedeno onda ocjenjujemo da će se i rokovi koji su propisani kao krajnji rokovi u zakonu, biti kraći. Ocjenjujemo da je Zakon o komasaciji nakon Zakona o poljoprivredi i Zakona o poljoprivrednom zemljištu najvažniji zakon za razvoj poljoprivredne djelatnosti i stoga će članice i članovi Kluba zastupnika SDP-a podržati donošenje ovog zakona. Hvala. Zahvaljujem. Prelazimo sada na replike. Prvi se javio uvaženi Tomislav Klarić, izvolite. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Uvažena potpredsjednice, rekli ste da su negativne rasprave bile po pitanju ovog zakona. Ovaj zakon je dobrodošao, dobrodošao je bio i Zakon o strateškim investicijama, Zakon o poduzetničkoj infrastrukturi i kad smo raspravljali ovdje i kad sam upozoravao da je taj zakon neprovediv, da će za godinu dana morat trpit izmjene, nije prošlo godinu dana Zakon o poduzetničkoj infrastrukturi je nakon par mjeseci krenuo u izmjene jer jednostavno neće da se sluša nas s terena, operativce, ljudi koji operativno nešto rade. Jedan od onih zakona koje ste spominjali tamo do '80.-ih godina ima pravomoćnu sudsku presudu gdje je grad morao platit nekadašnjim tim nasljednicima vlasnika, za 2300 m2 4 milijuna i 200 tisuća kuna prije par mjeseci. Dakle govorimo o provedivosti nečega na ovaj način o čemu se govori, da je to ogroman, skup i dugotrajan proces i dovoljno je jedan vlasnik, a vlasništvo je valjda u današnjem našem uređenju neprikosnoveno. Kako ćete nekoga prisilit ako neće, dovoljno je jedna čestica unutar par tisuća kvadrata da vam netko kaže ja neću. Kako ćete ga prisilit ako ne krenemo promišljat na ovaj način o kojem je govorio gospodin Linić. Dakle stvar je jednostavna, svi želimo i cilj ove države je da se zemljište stavi u funkciju, da ne ovisimo o nekakvom uvozu i da nam hrana pojeftini, a da ih proizvode hrvatski poljoprivrednici. I to je naš interes i treba im to zemljište okrupniti, da, da bi upravo ove strojeve u kojima su poticaje dobivali stavili u funkciju i da ne imali troškove, da bi hrana pojeftinila. Ali način i put do toga prema ovome modelu je nemoguć iz razloga što već sad imamo iskustva sa sređivanjem gruntovnica, katastara, jednostavno država je na lokalne samouprave, kod mene u mom gradu mi plaćamo jer Ministarstvo pravosuđa nije osiguralo sredstva za sud, a ni tajnicu ni onog tamo. Mi smo uredili prostor, mi im dajemo plaću da bi taj sud sređivao katastar, Zahvaljujem. Na repliku odgovara poštovana potpredsjednica Doma Dragica Zgrebec. Izvolite. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Nisam rekla da se negativno govori o zakonu jer je svega jedan klub prije mene govorio. Ja sam samo rekla da se kroz replike zapravo izražava sumnja u provedivost ovoga zakona. Kažete tko će ih natjerati ako jedan odustane. Pa mi imamo Zakon o izvlaštenju kada su u pitanju investicije, a kad je u pitanju komasacija to nije samo projekt koji će provoditi Hrvatska, on je poznat u čitavom svijetu. Naš Ustav kaže da je između ostalog i poljoprivredno zemljište javno dobro, dakle dobro od općeg interesa i ne možete s njim raspolagati kao sa nekim drugim dobrima. Zato i možete imati Zakon o izvlaštenju, zato Francuska ima toliko rigorozan zakon da ne možete ni naslijediti zemljište ako niste poljoprivrednik. Nema šanse da ga cijepate, nema prenamjene, to su posebne komisije koje će odlučivati o tome da li će se prenamijeniti poljoprivredno zemljište u građevinsko zemljište. Dakle zemlje u našem okruženju to imaju uređeno i komasacija je upravo takav postupak da lakše sređujete prostor i zemljišne knjige da ne idete sa svim onim koracima kojima morate ići kada nema komasacije.

samo je to ono o čemu sam ja primijeti da ljudi ovdje govore u Saboru. Ali sumnja koja se nameće, nameće se zbog toga što se kao glavni akter nameće Agencija za državno poljoprivredno zemljište koja u zadnjih godinu dana ili nešto više od godine dana nije baš pokazala se aktivnom i nije baš napravila neki posao za ono za što je osnovana, dakle nije baš stavila neke nove hektare državnog poljoprivrednog zemljišta koji nisu još bili u obradi u raspolaganje seljacima. Rekli ste također da da je lokalna samouprava uključena, ponavljamo ovdje, evo možda vi možete odgovoriti na pitanje na koje gospođa zamjenica ministra nije odgovorila da li će se trebati ovaj program predfinancirati ili ćemo unaprijed dobivati sredstva u lokalnu samoupravu. To je vrlo bitan detalj na koji treba dati odgovor konkretan. A kada ste kazali da je respektabilna stručna skupina radila na ovome, apsolutno to podupirem ali postavljam pitanje i savjetovanje je provedeno sa zainteresiranom javnošću i to u vremenu od 14.4. do 14.5. to je vrijeme sjetve gdje su seljaci? Gdje su ljudi koji su vlasnici te zemlje? Da li je dovoljno s njima komunicirano ako je čak i u tom periodu kada su svi oni na poljima, kada su dakle na svojim njivama, livadama i kada rade? Znači mjesec dana rasprava o ovakvom zakonu i savjetovanja nije dovoljno, mislim da za to treba još malo na njemu više poraditi. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovana potpredsjednica Doma Dragica Zgrebec, izvolite. Ako neke institucije u državi ne rade ili ljudi u njima ne rade treba ih mijenjati. Prema tome da li će, hoće li Agencija za poljoprivredno zemljište to odraditi kako treba ovisi su tamo, koji su njima nadređeni, u krajnjoj liniji o nama jer ćemo mi donositi petogodišnje planove, dakle višegodišnje planove. Što se tiče savjetovanja, pa mi sada imamo prvo čitanje, rasprava će biti otvorena do drugog čitanja i kroz parlament i kroz okrugle stolove ako želite da se organiziraju, tu je naš Odbor za poljoprivredu koji također može voditi javnu raspravu i ja mislim da ju i vodi. Prema tome, ali reći ću vam da u mojim kontaktima sa ljudima, ja dolazim iz radne sredine u kojoj je poljoprivreda i prehrambena industrija i ljudi jedva čekaju da će doći do komasacije jer će onda i svoju neku malu parcelu koju sada ne može prodati će i možda prodati ili će okrupniti svoje parcele u jednu ili dvije, dakle imati će jeftiniju proizvodnju a što se tiče samog zakona njegova provedivost ovisi o tome koliko ćemo imati želje i volje da to provodimo, koliko će na terenu biti volje da se dođe do komasacije. Mi smo sredinom prošlog desetljeća imali pet pilot projekata, proveli smo mislim samo jedan, a mogli smo se nešto naučiti kroz pet pilot projekata i imati već daleko više područja koje će biti komasirano. Ja sam razgovarala sa učesnicima komasacije u Vidovcu bili su jako zadovoljni jer su to ljudi koji proizvode povrće i njima je važno da imaju parcelu koju mogu navodnjavati i na kojoj im je proizvodnja dohodovna. Nova replika, uvažena Vesna Škare-Ožbolt. Izvolite. **Škare Ožbolt, Vesna (DC)** Poštovana gospođo potpredsjednice, točno je ovo što ste sada na kraju rekli da je ovih pet pilot projekata, iz njih smo mogli puno toga naučiti, nažalost nismo. Ono što bih ja htjela u vašem izlaganju prokomentirati je prva rečenica da je sve tako glatko onda ne bi trebao ovaj Zakon o komasaciji, samo se djelomično mogu složiti s time. Nećete vi moći vlasništvo poljoprivrednog zemljišta rješavati u postupku komasacije ukoliko se ne promjeni odredbe Zakona o vlasništvu i Zakona o zemljišnim knjigama. pored Ministarstva poljoprivrede koje apsolutno mora biti nositelj ovih aktivnosti mora se uključiti i Ministarstvo pravosuđa a po meni i Ministarstvo prostornog planiranja budući da ste i sami rekli ja se sa time slažem treba voditi računa o krajobrazu, krajobraz je na neki način u zakonu i apostrofiran jer komasacija zemljišta mora postati instrument uređenja ruralnog prostora, apsolutno mora postati a komasacija se mora raditi u skladu sa prostornim planovima. Prostorni planovi nažalost nisu u dovoljnoj mjeri istaknuti upravo u ovom zakonu a mislim da se to mora učiniti jer pored onih dobrih strana komasacije naravno ima i onih loših gdje ćete morati rušiti šume, morati ćete mijenjati zelene površine, morati ćete štošta od toga raditi. Prema tome apsolutno je potrebno puno širu mobilizaciju drugih grana, drugih struktura ministarstava uključiti u ovaj projekt jer je on doista od strateške važnosti kao što ste i sami rekli. Na repliku odgovara poštovana potpredsjednica Doma, Dragica Zgrebec. Izvolite. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Pa ja sam upravo u svom izlaganju i rekla u ime kluba da će trebati intervenirati u Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o nasljeđivanju ali najvjerojatnije u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu da se govori o tome jer se tamo treba doći do toga da se očuva vrijednost zemljišta, dakle da se ono obrađuje kad je već komasirano da se obrađuje. A reći ću vam osobno sam, zato što sam radila u takvoj tvrtci, sudjelovala u komasaciji na tri katastarske općine. Niti su se šume rušile, niti se je gubilo zemljište, dapače dobivale su se nove površine jer kad nemate više međa, kad to okrupnite dobijete veću površinu koju onda koristi lokalna zajednica za svoje potrebe. Nikakve se šume ne ruše niti zelene površine jer se radi o poljoprivrednom zemljištu. Poslušajmo sada repliku Stjepana Milinkovića, izvolite. a ja bih rekao da u toj povijesti imam nažalost neugodna sjećanja po onom zakonu mislim iz '84. što ste rekli kada se u mojoj općini komasacija htjela provesti pendrekom pendrekom i nametanjem jednih, ljudi su se oduprli i odupirali su se tome jer jednostavno se radilo o tome da je na tom području kvaliteta zemljišta posve različita od jednog mjesta do drugoga. Drugo, rekli su morat ćete to platiti vi poljoprivrednici. Treće, svaki naš poljoprivrednik seljak on je emotivno vezan za tu svoju parcelu. to smo odbili tada. Sad kaže sad će jedinice lokalne samouprave imati glavnu riječ. Pa nema ovdje nijednog čelnika jedinice lokalne samouprave koji neće pozdraviti da kaže da želi unaprijediti poljoprivredu u svojoj sredini. Ja sam ponosan i mislim da dolazim iz jedne sredine koja nastoji to kvalitetno napraviti, unaprijediti koliko se može u ovakvim okolnostima. Ali mi nikako nije jasno i nije mi logično da komasacija dakle sukladno članku 46. veli komasacijsko povjerenstvo ima dva člana iz agencije a nitijednog iz jedinice lokalne samouprave. To je prvi momenat koji sam ja primijetio. Možda se … /Govornik se ne razumije./… dobro ovo ispraviti. To je prvo. Drugo, kaže za vrijeme provođenja komasacije treba sve sudionike dakle suvišna je i nepotrebna županija, županijskih povjerenstava. Meni se to čini ovako na neki način malo suvišno i o tome treba razmišljati. Jer se može dogoditi da će sada reći ta povjerenstva vidite to vam je dobro, to vam je dobro, a jedinice lokalne samouprave će preuzeti odgovornost, a onda ćemo mi dobiti ne pendrekom sada nego od onih kojima to trebamo provoditi na drugi način. Razumijete? Ja to želim na neki način upozoriti na to. Odgovor na repliku, poštovana potpredsjednica Doma Dragica Zgrebec. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Zato se ja zalažem da kroz raspravu govorimo o zakonu pa ćemo do drugog čitanja neke stvari možda i doraditi, popraviti itd. I ja se nadam da nitko pendrekom danas neće u Hrvatskoj nikoga tjerati da ide u komasaciju ili da ne ide u komasaciju. Ali ne može jedan ili dva potencijalna učesnika ili vlasnika upravo zbog nekakve romantičarske vezanosti uz zemljište onemogućiti ostalima da to rade. Dakle, što se tiče kvalitete zemljišta to jest problem. I uvijek se javi problem na katastarskoj općini, nije na cijeloj katastarskoj općini ista kvaliteta zemljišta. Ali to će to će se riješiti naputcima ali to se rješavalo dosada u komasacijama koje su se dosada provodile na način da ako si dobio kvalitetnije zemljište dobio si adekvatno manju površinu odnosno ako si dobio zemljište niže kvalitete, niže klase od onoga s kojim si ušao u komasaciju dobio si si veću površinu. I ljudi su uglavnom bili zadovoljni. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvažena potpredsjednice Sabora, pa na jedan način ste eto malo nas prozvali i rekli zbog čega mi u stvarnosti stalno neku sumnju u ovaj zakon svoju postavljamo. Mi i dalje govorimo da je takav zakon potreban. Svoje sumnje smo izrazili. A između ostalog jedna od sumnji je i zbog toga evo 2012. godine dobro se sjećamo Zakona o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta kada je ministar Jakovina ovdje pa jako euforično rekao da će milijun hektara staviti u zakup, u upotrebu, dati seljacima u proizvodnju i tada smo i mi opet njemu izražavali svoju sumnju i govorili mu da zaista ne zna ni stanje, a i da je to nemoguće. Pa tada je donio uredbu, degradirao je sve aktivnosti koje su bile po tom pitanju pa je onda tek 2013. godine, to je prošla godina bila, potpredsjednice Sabora 500 hektara dano u zakup poljoprivrednog državnog zemljišta. A sada se očekuje da će tek biti stavljeno 29 tisuća i 500 hektara zemljišta. Evo, od tuda je nama, odnosno plan je od 80 do ne znam 100 tisuća hektara. Zašto mi govorimo o tome da treba sve dobro pripremiti i zbog toga upozoravamo, gospođo potpredsjednice. Vi znate materiju i vi ste dobro upoznati u poljoprivredu, bili ste i predsjednica Odbora za poljoprivredu i na neki način možete to sagledati. Ja znam da ćete vi naravno braniti ovaj zakon da je odličan ali sigurna sam da i vi do drugog čitanja ćete imati primjedbe i da se slažete da treba ispitati sa svih aspekata i da bi bilo dobro da imamo jedan idejni projekt kao pilot-projekt kako će se to provesti. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala. Na repliku odgovara potpredsjednica Doma, Dragica Zgrebec. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Ja neću imati primjedbu na zakon jer ocjenjujem da je zakon dobar. Zakon je dobar i provediv. A ovisi o volji koliko će se on provoditi. O volji ljudi koji će biti učesnici komasacije, dakle koji imaju zemljište na određenom području, o lokalnoj zajednici koja se mora uključiti stoga što je katastarska općina na njezinom području ili više katastarskih općina na njezinom području i ovisi od toga koliko ćemo imati novaca jer je to skup proces. A s obzirom da je skup proces onda treba posvetiti maksimalnu pozornost da se taj proces kasnije ne naruši, dakle treba hitno ići u izmjene i ovih drugih zakona. Ali mi kad smo probali samo malo urediti, sjećate se u prošlom mandatu Zakona o zemljištu da nam je ustavni sud ukinuo određene odredbe gdje smo rekli kako treba gospodariti poljoprivrednim zemljištem privatni vlasnik. I taj dio moramo urediti, urediti na način da on bude u skladu sa Ustavom. A što se tiče, nikakvih pilot projekata, mi moramo hitno krenuti u prvi projekt, pravi projekt komasacije, donijeti petogodišnji plan. To nije lako i to neće brzo moći se realizirati, ako u godinu dana pripremimo nekoliko katastarskih općina da uđu u projekt komasacije to će biti odlično.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege kada govorimo o Zakonu o komasaciji onda svakako moramo reći da je doživio svoje posljednje izmjene, kao što je to danas već i rečeno prije 27 godina. I kako je Vlada najavila još u srpnju ove godine upravo bi donošenje novog Zakona o komasaciji trebalo dati vjetar u leđa konkurentnosti naše poljoprivredne proizvodnje. Trenutna situacija u hrvatskoj poljoprivredi odraz je djelovanja Vlade Republike Hrvatske na usmjeravanju ukupnog poljoprivrednog sektora. Rezultate ovoga djelovanja Vlade nije potrebno posebno naglašavati jer sam odnos uvoza i izvoza poljoprivrednih proizvoda dovoljno govori sam za sebe. No vratimo se na prijedlog Zakona o komasaciji, istina je kako bi provođenje komasacije uvelike pridonijelo ekonomičnijem iskorištavanju poljoprivrednog zemljišta i stvorilo preduvjete za uređenje poljoprivrednog zemljišta koje bi u konačnici rezultiralo konkurentnošću naše poljoprivrede. Isto tako je istina da zemljište može biti komasirano, uređeno, spremno za poljoprivrednu proizvodnju sa minimalnim troškovima a da pri tome isto ne daje rezultate zbog ne postojanja nacionalnog strateškog okvira razvoja poljoprivrede. Ne smijemo zaboraviti specifičnost u vlasništvu nad poljoprivrednim površinama našeg sela, nepovredivost privatnog vlasništva i dobrovoljnosti sudionika komasacije na provođenju postupka komasacije. Imamo ovdje i obveze koje iz ovoga prijedloga zakona proizlaze za jedinice lokalne i područne samouprave vezano uz financiranje troškova provođenja postupka komasacije i troškova investicija koje će biti u neposrednoj vezi sa provođenjem komasacije. Predlagatelj kao izvore sredstava za komasacijske operacije navodi sredstva europskog fonda za ruralni razvoj u okviru nacrta programa ruralnog razvoja. Kroz mjeru potpora za ulaganje u infrastrukturu vezanu uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva i 12 milijuna kuna i 12 milijuna kuna godišnje na poziciji Agencije za poljoprivredno zemljište za 2015. u projekcijama državnog proračuna od 2016. do 2020. Svi koji su imali priliku kandidirati projekte za povlačenje sredstava iz europskih fondova jako dobro znaju koliki su troškovi izrade projekata i koliko to financijski opterećuje i stvara probleme lokalne samouprave. Nadalje, mi ovdje govorimo o sredstvima koje ćemo povući temeljem mjera iz programa ruralnog razvoja a koji još nije odobren od strane Europske komisije. Drugim riječima "Spremamo ražanj a zec je još u šumi". Nadalje, članak 44. određuje da ugovor o izvođenju stručnih geodetskih radova, radova na građevinama za melioracije, kao i ostalim građevinama sklapa jedinica lokalne samouprave, odnosno područne samouprave ukoliko snosi troškove izvođenja radova. Što znači ova formulacija, tko snosi troškove izvođenja radova? Ukoliko ih ne ne snosi jedinca lokalne, područne samouprave da li je investitor privatna tvrtka tko? Govorimo li ovdje o zadovoljavanju nečijih interesa ako, da čijih, koje zemljište će komasirati ovim zakonom, privatno, državno? To su pitanja koja iz ovoga zakona nije moguće iščitati. Svi se slažemo kao je komasacija potrebna, no rado bismo čuli obrazloženja vezana uz područja na kojima će se provoditi komasacija. Komasacija će se provoditi na temelju višegodišnjih i godišnjih programa. I jedne i druge izrađivat će se na temelju stručnih analiza Agencije za poljoprivredno zemljište pa pretpostavljamo da već sad postoje naznake koja područja bi bila obuhvaćena ovih zakonom. Nadalje, članak 8. prijedloga zakona određuje kako se komasacija na poljoprivrednom zemljištu koje po načinu uporabe vinograd, vinograd, voćnjak, maslinik i ribnjak može provoditi samo ako na to pristanu njihovi vlasnici. Što je sa državnim zemljištem koje je u dugogodišnjom zakupu i čiji zakupci nisu vlasnici predmetnog zemljišta? Isto tako trebalo bi definirati što znači u prijedlogu zakona navedene manje površine na kojima se može provesti komasacija bez pristanka vlasnika. Nadalje, članak 36. stavak 3., članak 37. stavak 4. govore o uvjetima koje moraju udovoljavati predsjednik i zamjenik Županijskog državnog državnog komasacijskog povjerenstva. Pa tako oni moraju biti suci općinskog suda ili državni službenici ureda državne uprave nadležnog za imovinsko-pravne poslove imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke i položen pravosudni ispit. Upitno je mogu li osobe koje su završile stručni studij pravne struke imati pravosudni ispit, odnosno mogu li na njega uopće izaći. Članak 36., stavak 4, određeno je tko mogu biti članovi Županijskog komasatskog povjerenstva i njihovi zamjenici. Bilo bi dobro ovdje unijeti obvezu da članovi ovog povjerenstva budu sa područja jedinice lokalne samouprave, odnosno grada Zagreba kako ne bismo u komasacijskom tijelu, recimo u Požeško-slavonskoj županiji, imali članove, karikiram, iz Dubrovačke županije. Načelno, odredbe ovog prijedloga zakona doslovce su prepisane iz važećeg zakona koji nije bilo moguće primijeniti zbog imenovanja prvostupanjskih komasacijskih komisija za čije imenovanje su bile nadležne općinske skupštine ukinute novim teritorijalnim ustrojem RH. Mišljenja smo kako će ovaj prijedlog zakona biti teško provediv u praksi prvenstveno zbog neprovedivosti prava vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem. Rekao sam već, slabe usklađenosti gruntovnice i katastra, govori se o nekih 3% usklađenosti između gruntovnice i katastra. Kao i dugotrajnosti postupka provođenja komasacije. O pitanju kapacitiranosti Agencije za poljoprivredno zemljište za izradu i provođenje višegodišnjih i godišnjih komasacijskih programa, teško je u ovom trenutku dogoditi, no bojimo se kako će posebna ustrojstva i jedinica unutar agencije za poljoprivredno zemljište, a u koje će zaposliti 15 djelatnika biti nedovoljno za obavljanje ovako osjetljivog i zahtjevnog posla. Treba ovdje dodati i poslove koji će se temeljem ovog prijedloga zakona obavljati jedinice lokalne samouprave i činjenicu kako su najveće površine poljoprivrednog zemljišta upravo na području najnerazvijenijih jedinica lokalne samouprave. Pa ćemo ovdje se susresti sa problemom kapacitiranosti jedinica lokalne uprave u provođenju ovih poslova. Svi znamo s kojim problemima smo se susretali i još uvijek se susrećemo u provođenju postupaka raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem. Ista priča mogla bi se ponoviti i u primjeni ovoga zakona. Naravno da u svemu ovome o čemu sam govorio još puno toga ima nedorečenosti. Već sam se kroz replike i sam uključivao i rekao sam da sredstva dokle god nisu osigurana u fondu europskom nije moguće računati ni na sredstva jedinica lokalne samouprave, upravo zato što su jedinice lokalne samouprave kroz razna rasterećenja državnog proračuna toliko opterećene da jednostavno neće imati sredstava još i za ovaj zakon koji je izuzetno zahtjevan i koji zahtjeva ogromna sredstva. Ovdje smo govorili također da rasprava koja je provedena, a provedena je svega u mjesec dana i upravo je o njoj govorio i gospodin Hrg je nedovoljna. da li ćemo raspravljati o ovako bitnom zakonu svega mjesec dana, a da istovremeno ni institucije koje su trebale biti upoznate nisu bile obaviještene? Što znači rasprava u tijeku sezone kada su poljoprivrednici, a kojih se to posebno tiče, na svojim poljima? Zašto smo tako olako prišli ovakvoj lošoj raspravi, a tiče se ovakvog bitnog zakona za našu poljoprivredu? Naravno da u zakonu je nedorečenost što recimo ako čestica prelazi u drugu županiju? O tome zakon ništa ne govori. Što ako netko ne želi sudjelovati u komasaciji? Pa to je također jedan veliki problem. Kako se i na koji način tu zakon zaštitio, predvidio da postupak komasacije doista bude i provediv? Kada govorimo vrijeme u kojem mislimo provesti komasaciju onda neću sigurno biti optimista jer znam, jer sam kao gradonačelnik u svojoj Požeško-slavonskoj županiji, u gradu Pleternici provodio katastarske izmjere koje su trajale nekoliko godina. Katastarske izmjere koje su koštale jako puno, a ovdje u Zakonu o komasaciji nismo napravili ono što smo trebali, da smo najprije proveli izmjene, da ne govorim o arondaciji, … i o svemu onome što je bilo prijeko potrebno da se napravi prije ovoga zakona. Naravno ovdje je bilo riječi i o ne samo o ovome zakonu nego i svemu onome što je prethodilo donošenju ovoga zakona i o navodnjavanju, a naravno ja ću se ovdje i osvrnuti koje je također vezano da bi napravili određenu zaštitu i preventivu i za ono što nam se dogodilo, a to su poplave koje su uslijedile u svibnju i u rujnu ove godine, pogotovo u Požeško-slavonskoj županiji, da bi mogli izgraditi određene sustave potrebno je upravo napraviti i katastarske izmjene i Zakon o komasaciji, a upravo i moje pitanje koje se odnosilo i bilo upućeno premijeru, a bilo je temeljeno zašto nismo izgradili te sustave zaštite od poplava, on mi je odgovorio da jedinice lokalne samouprave za to snose odgovornost. Pa vas pitam poštovani prijatelji kako i na koji način je odgovorna jedinice lokalne samouprave, da li će sutra isto netko reći da jedinice lokalne samouprave odgovorna za donošenje ovakvog nepotpunog nepotpunog Zakona o komasaciji? A naravno kada je moje pitanje bilo usmjereno premijeru bilo je usmjereno samo da pokušamo u kratkom vremenskom periodu, a temeljem zakona kojega je donijela ova Vlada 2014.godine članak 129.izgraditi zaštitu sustava od poplave na rijeci Orljavi sa lijeve i sa desne strane bez građevinske dozvole jer to zakon dopušta, a da se u narednom vremenskom periodu u roku od dvije godine obavezuju Hrvatske vode ishoditi svu potrebitu dokumentaciju pa i građevinsku dozvolu. Da bi mogli raditi ovakve stvari, da bi mogli provoditi određene aktivnosti na zaštiti posebno onih područja koji su ugroženi poplavama potrebno je donesti Zakon o komasaciji, potrebito je provesti katastarske izmjene. Ali ovdje danas doživljavamo imam osjećaj da pojedini zastupnici ne razumiju upravo šta mi govorimo sa suprotne strane, da i mi želimo unutar HDZ-a provesti ovaj provesti ovaj zakon koji se tiče komasacije, ali istovremeno upozoravamo da je to vremenski period koji će potrajati ali potrajati će isključivo zbog toga što nismo zakon pripremili onako kako trebamo, nismo stvorili sve preduvjete koji su trebali biti stvoreni. I zato smatramo da upravo ovaj zakon neće biti moguće provediv u kratkom vremenskom periodu i bojim se da će on potrajati onoliko dugo koliko je i trebalo da se donese dakle punih 27 godina. Mi u HDZ-u znamo kako ćemo ga provesti Privedite kraju./ … kada dođemo na vlast, mi ćemo naša stajališta implementirati u ovaj zakon koji nije potpun. Kolega Lucić evo kao zastupnik iz vašeg kluba, ne znam zašto se stalno spominje, ali evo čuli smo kvalitetne i rasprave i replike i gospođa Škare Ožbolt, Šuker, gospodin Linić svi smo govorili i upućivali na to da je za ovakav jedan zakon zaista potrebna široka i sveobuhvatna javna rasprava jer ne radi se samo o ovom Zakonu o komasaciji već i o Zakonu o vlasništvu o uključivanju Ministarstva pravosuđa, Državne geodetske uprave i svim tim problemima. Spomenuli ste izjavu premijera Milanovića, svi smo ga čuli kod ovih poplava da značajno usporava nesređeni katastar i to je činjenica. Gospođa Zgrebec je bila spomenula mogućnost … zbog Zakona o strateškim investicijama, ta mogućnost ne postoji zato jer Zakon o izvlaštenju je jasan i on govori što se može izvlastiti i zašto, ali ne govori za ovo, niti govori u onom Zakonu o strateškim investicijama niti u Zakonu o poduzetničkoj infrastrukturi koji smo nedavno donijeli i sve te zakone morat ćemo mijenjati upravo iz razloga jer se na ovaj način donose jer se ne uključuju svi oni koji trebaju biti uključeni u to. Ogroman je posao i kompleksan posao koji će trajati desetljećima i koštati milijune da ne kažem milijarde kuna. radi se o 14 tisuća 400 ne znam milijuna katastarskih čestica. Tko, kako i na koji način će to riješiti? Dat ću primjer rješavanja imovinskopravnih odnosa samo za jedno nogometno igralište koje je napravljeno i to postupcima … koji traje već 5, 6 godina i košta jedinice lokalne samouprave jer već negdje oko 400 tisuća kuna. Imamo primjer u poduzetničkim zonama gdje jedan od suvlasnika u jednoj dvadesetini već 15 godina se sudi sa jedinicom lokalne samouprave, uređena parcela, infrastrukturno opremljena ne može se staviti u funkciju upravo zato jer jedinice lokalne samouprave nema mogućnosti da izvlasti to zemljište za tu namjenu.

naravno da i one strateške investicije za koje se Vlada zalaže i kaže trebaju biti strateške nisu provedive upravo zbog nesređenih odnosa o kojima mi govorimo. Pa mi upravo upozoravamo na to da ovaj zakon neće biti provediv zato što nismo napravili predradnje. Ja sam dakako sa svojim pitanjem na aktualnom satu pitao premijera kako i na koji način odnosno mi znamo ali trebamo dozvolu Vlade RH da zbog tog nesređenog stanja gradimo nasipe na rijeci Orljavi koji koštaju 7 do 10 milijuna kuna, a ukupne štete su 170 milijuna kuna, da gradimo po ubrzanom postupku bez građevinske dozvole jer je to zakon o kojem sam malo prije govorio donesen 2014.godine članak 129.kaže da se usred elementarnih nepogoda, rata ili bilo koje druge katastrofe mogu graditi objekti da bi zaštitili ljude i imovinu. I nalaže se da se isti ti objekti ili uklone nakon dvije godine ili ako su prijeko potrebni za njih se ishodi i daje se ovlaštenje recimo Hrvatskim vodama da u roku dvije godine ishode svu potrebnu dokumentaciju. Ja sam samo to od premijera tražio, a on mi je odgovorio pravit ću se da vas nisam čuo. onda postavljam i pitanje, na koji način je to uopće izgraditi ako ovdje nemamo sređene odnose, ako nemamo katastarske izmjere, ako nemamo kako je on rekao dobar Zakon o izvlaštenju, a imamo ga, donijeli smo ga. Prema tome, sve je provedivo samo ako se za to ima dobra volja, a vidim da u ovoj vladi nema dobre volje. No uvjeren sam da će upravo njihova razmišljanja i razmišljanje sviju nas koji ćemo im predočiti sve ove probleme uslijediti … …/Upadica: Hvala Marijan Škvarić, replika. na dnevnom redu imali ste dosta nekih teza i stručnih oko same primjene ali imali ste i najviše političkih teza oko samog zakona. Jedna od stvari koje ste stalno napominjali da ovaj zakon koji je sada u raspravi da je premalo bilo vremena za raspravu, da je jako ključan zakon ali da evo sve mjere koje su donesene nisu dobre. Sada bi mene iskreno čudilo oko jedne stvari a to je zastupniče kao da ste vi pali s Marsa i vaša stranka da 20 godina koju ste držali na vlasti niste mogli donijeti ovaj zakon. Zašto ga već 8 godina nismo raspravljali o tome da možemo onda danas donašati konkretne zaključke. To me sve čudi, sve ste mogli 20 godina napraviti mi bi sada samo neke još detalje mogli definirati i da nam bude još bolje u razvoju poljoprivrede i svemu ostalom. E baš me zanima zašto. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica Vi kolega upravo zaboravljate da je SDP bio na vlasti 4 godine pa onda postavite pitanje šta je SDP napravio za to vrijeme. No za vrijeme HDZ-a i obnašanja Vlade Hrvatske demokratske zajednice upravo u tome vremenskom periodu najveće katastarske izmjere su provedene u cijeloj Hrvatskoj, u gradovima i općinama. I upravo smo mi dali svoj prijedlog i obol da u Republici Hrvatskoj sredimo stanje onoliko koliko smo stigli i mogli. I u svojoj neposrednoj raspravi sam rekao Hrvatska demokratska zajednica ima stajalište o Zakonu o komasaciji i znamo kako i na koji ćemo ga način urediti. Stoga vrijeme koje je SDP izgubio dok je bio na vlasti nije ništa učinio. A mi smo upravo u trajanju svoje Vlade doista jako puno napravili na tome da smo omogućili jedinicama lokalne samouprave da srede svoja stanja. Hvala vam lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Lucić, dobro ste ukazali na problem i činjenica jest da je hrvatska Vlada pod vodstvom HDZ-a su jako puno učinile jer danas ne bismo bili članica Europske unije, ne bismo uopće o tome razgovarali i sve ono što se upućuje sa strane SDP-a i smatra se da je politički pa neka se uzme u obzir da su i oni 8 godina u tom periodu bili na vlasti. A prvo sređivanje zemljišnih knjiga dobro ste rekli počelo je upravo u vrijeme Vlade HDZ-a. bivša ministrica, sjedi tu iza nas koja je to počela. No ja nisam htjela sada o tome, želim reći sljedeće da odgovorna Vlada treba biti svjesna problema i odgovorna Vlada treba stvoriti preduvjete kao što ste govorili. I ono što sam ja već i prije u replikama rekla i još jednom, trebali bismo se okrenuti sa sličnim iskustvima zemljama u našem okruženju a to su evo Austrija, Njemačka i Italija. Ja smatram da je zaista trebalo učiniti to na način da se ovaj čas Agencija za poljoprivredu da izradi studiju opravdanosti za komasacijsko područje, tj. nekakav idejni projekt o kojoj bi se tada na razini jedinice lokalne ili regionalne samouprave na kojima se nalaze katastarske općine i na koje se odnosi obuhvat programa programa obavila prethodna javna rasprava. I ukoliko se po toj prethodnoj javnoj raspravi anketirani poljoprivrednici u dvije trećine izjasne da su za tada sam ovaj program odnosno zakon ima smisla jer će se puno brže provoditi. I dobro ste naglasili i ova Vlada odnosno predstavnici ministarstva, pa oni su itekako svjesni problema u koje će upasti. Da kolegice nama se predbacuje, evo kolega je baš malo prije rekao kao niste ništa napravili. A za vrijeme HDZ-ove Vlade upravo smo napravili i započeli ove pripreme koje su neophodne no naravno ova Vlada to nije prepoznala da je to nastavila nego ide u donošenje konačnog zakona koji neće biti provediv. Da ne govorimo o svemu onome što se govori kako bivša HDZ-ova Vlada nije napravila puno po pitanju predpristupnih ugovora, pa molim vas pa tko je sve ovo skupa pripremio da bi ova današnja Vlada mogla provoditi upravo ove zakone i donositi zakone ako to nije pripremila i ljudi koji su baš bili unutar HDZ-a. Ma ne volim ovdje da se politizira, sve je svedeno na politiku. Mi ovdje ovaj Zakon trebamo, ljudi trebaju ovaj Zakon ali nemojte ako nešto i kažemo što je istina, nemojte se nalazi uvrijeđenim. Jer ovoga čovjeka koji se bavi poljoprivredom koji je na selu, njega ne zanimaju ovakva prepucavanja on upravo želi da se ovaj zakon provede. Ali mi ovdje dobronamjerno djelujemo i upozoravamo a puno puta smo upozoravali u niz slučajeva i u niz zakona koji su I pokazalo se to točnim i šta smo onda napravili? Izgubili smo vrijeme, nije se htjelo poslušati i došli smo u poziciju da nadopunjujemo i zato imamo niz izmjena, nadopuna, zakona koji su bili nedorečeni. Budite i sada mudri, poslušajte vapaj sa ove ove druge strane ljudi koji također znaju i koji su sudjelovali u niz ovakvih slučajeva i donošenja sličnih zakona. Nemojte se praviti gluhi jer najveću štetu ima onaj koji taj zakon treba a to je onaj mali čovjek, poljoprivrednik kojemu je ovaj zakon neophodan. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Uvaženi kolega Lucić, drago mi je da sam čuo i iz vaših usta sada u replici da komasacija treba. Sigurno treba i zadatak svih nas je da ovaj zakon bude što kvalitetniji, što jednostavniji, što provodljiviji. Ono na što sam ja replicirao je pitanje članka 7. gdje ste vi spominjali da li je moguće u drugim županijama. Ovdje u ovom zakonu se spominju katastarske općine i moguće je djelomično i više općina da bude obuhvaćeno. Znači nema problema ako prelazi iz jedne u drugu županiju, iz jedne u drugu katastarsku općinu. Ne mora bit na cijeloj katastarskoj općini, može biti dijelovi u biti od interesa koji mora opravdati gospodarski. Hvala. Da, znam da u članku 7. to stoji, ali ja sam tvrdim da treba bit daleko dorečenije da bi to bilo što lakše provedivo. Mi upravo kroz naša stalna izlaganja govorimo ma da, mi smo za to, ali želimo da ova konstruktivna rasprava i sa jedne i sa druge strane bude sveobuhvatna. I zato svi ovi prijedlozi, pa u konačnici kolegica je maloprije rekla, imamo ministricu koja je započela određene stvari oko i katastarskih izmjera i općenito priprema se vršila. Svi mi znamo da je trebalo zakon donest o komasaciji davno prije, ne bi se čekalo 27 godina da je to tako jednostavno i da je to tako provedivo. Stoga se mi zalažemo upravo da ova priprema, a u konačnici ovo je i prvo čitanje ovoga zakona, da ga iščistimo, da sve ove naše prijedloge, nadopune i u drugom čitanju želimo izmijenit i da ga zakonodavac odnosno da ga Ministarstvo poljoprivrede i prije nego što ovdje završimo raspravu, da te sve prijedloge implementiraju i uvrste jer imat ćemo poslije manje problema. Ako to ne budemo učinili i ako se tvrdo budemo držali samo onoga što ga je ovdje na prijedlog ministarstvo dalo, onda se bojim da će upravo oni koji ga budu koristili imat velike probleme. Stoga da, svi smo za zakon, ali dajmo da upravo ovi prijedlozi sa lijeve i desne strane budu implementirani u taj novi zakon koji nam svi skupa treba. lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega, rekli ste da se zakoni u Hrvatskoj mogu provodit, ali da nema volje za to od onih koji bi ih trebali provodit. ja ću reći da možda u Hrvatskoj ima i zakona koji bi se mogli provoditi, ali da nažalost u Hrvatskoj treba napraviti jedan veliki redizajn zakonodavstva i da se većina zakona u principu ne može provoditi, da je blokirana država iz tog razloga u jednom velikom dijelu. zato sam rekao maloprije da kad govorimo o komasaciji da bi bilo nužno najprije napravit komasaciju državne uprave, ukupnog sustava, da bi onda ovakav zakon mogao se kasnije provesti. I sami ste rekli da nije provedena dovoljna javna rasprava, da nije dovoljno savjetovanja bilo. Nigdje nisam pročitao da je uključena Hrvatska poljoprivredna komora. Jest, ranjena je institucija koju je ova Vlada nažalost satrla prije nego što je ona počela živjeti, a ona je nužna u ovom dijelu. Ona je ta institucija koja treba okupiti seljake i koja mora pripremati ovakve stvari. Također ste se zapitali za što će biti odgovorne jedinice lokalne samouprave. Za sve. Za sve ono što se neće moći provesti po neprovedivom zakonu. Na kraju će biti kriva lokalna samouprava, kao što je kriva za sve drugo. Što se god napravi ili ne napravi, uvijek se prebacuje krivnja u zadnje ove tri godine na lokalnu samoupravu. Vrlo nekorektno na ovaj način i upravo je tu poanta priče zašto tolike kritike i od lokalnih dužnosnika u krajnjem slučaju. Zato što već unaprijed predmnijevamo da bi moglo doći do toga da se već planira da će biti lokalna samouprava kriva i onda dolazimo do sumnje da je ovaj zakon ustvari jedan predizborni zakon, da se on uopće ne planira provoditi. Franjo Lucić, odgovor na repliku. **Lucić, Franjo (HDZ)** Slažem se kolega Hrg u potpunosti s vama da nismo sredili i državnu upravu. Ali znate šta je još najbitnije, to mi svi skupa znamo. Treba neću reći sredit, uredit stanje u Državnom odvjetništvu, da Državno odvjetništvo brže reagira. Mi smo svjedoci na svojim jedinicama lokalne samouprave da upravo i državna uprava i Državno odvjetništvo su velika prepreka da bi razriješili određene stvari. Ja sam siguran da nema nitko ništa protiv određenih radnji, ali svakako sa Državnim odvjetništvom treba razgovarat i vidjet kako i na koji način ubrzat stvari, a pogotovo kad se tiče donošenja zakona. I kada sutra taj zakon bude provediv dogodit će se da će upravo zapreka bit u Državnom odvjetništvu, u državnoj upravi zbog nedorečenosti. Upravo zato i apeliramo da ovaj novi Zakon o komasaciji bude dorečen, da bude jasan, da bude jednostavan, da bude prepoznatljiv i u konačnici on će onda biti provediv. Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa kolega Lucić, drago mi je da ste naznačili značaj katastarske izmjere i sređivanja zemljišnih knjiga i osobno u svojoj sredini u jednoj katastarskoj općini smo proveli to i svjedočili smo nemjerljivoj koristi, poglavito u vrijeme ovo sada legalizacije ovih bespravno izgrađenih objekata sigurno i zainteresirani smo. Imamo još tri recimo katastarske općine gdje smo isto tako žarko zainteresirani da se taj postupak nastavi. Ali što se tiče komasacije, e tu sam skeptičan, u mojoj sredini iz onih razloga što sam govorio već u ranijoj replici kada su nas nekada uvjeravali pendrekom kako je to dobro. Ali ne želim uopće ovdje politizirati o tim stvarima, nego želim biti konstruktivan i razmisliti one stvari koje mogu unaprijediti tu komasaciju. Hajmo kad kažu svi da je dobro došla kod mene je situacija takva kakva je. Rekao sam što se tiče ovih povjerenstava, sastava povjerenstava pa i županijskih povjerenstava kojima je nekako dat veći malo značaj. Ali ima još jedan momenat. Moji su poljoprivrednici sami okrupnjavali, sami su okrupnjavali zemljište na razne načine, kupovali, mijenjali i stvorili jednu zamjetnu i dobru proizvodnju. Mi smo i prvi koji Mi smo i prvi koji smo osnovali proizvođačku organizaciju mljekara, isto tako sa namjerom tako i to. I zato želim reći ovdje mi nije jasno glede tog okrupnjavanja jedan momenat koji želim problematizirati, gdje nije jasno naznačeno za vrijeme provođenja komasacije što je sa plaćanjem poreza na promet nekretnina. to je taj problem. Meni je to jako bitno da znam promet nekretnina jer bi se ako bi bilo oslobađanje onda bi se time stimuliralo na neki način isto tako to okrupnjavanje. Evo to je jedan momenat koji želim problematizirati. **Lucić, Franjo (HDZ)** Kolega vi kao čelnik lokalne samouprave dugogodišnji evo i ja upravo smo u svojim neposrednim raspravama puno puta razgovarali upravo o takvim stvarima naravno da svi ti postupci koji se provode su izuzetno skupi. Ali upravo slažemo se da ova komasacija i ovaj zakon trebaju jedinicama lokalne samouprave. Kako i na koji način, da li prodaje nekretnina ima se obveza PDV-a ili nema mislim da tu nismo o tome ništa posebno razgovarali. Tu će nam vjerojatno zamjenica gospođa Španjol Španjol više toga reći. Ali naravno, kada bi bilo i to što vi predlažete siguran sam da bi se to ubrzalo i da bi ljudi sigurno daleko lakše i brže to to je u interesu svima i naravno to je u interesu prije svega jedinicama lokalne samouprave. Ali najbitnije je da to učinimo sve na dobrobit onih koji koriste tu zemlju, a to su poljoprivredni proizvođači. Hvala. Evo bilo je jako puno. Prije svega zahvaljujem i na prijedlozima. Zakon je u prvom čitanju i razmotrit ćemo sve što ste konstruktivno predložili. Međutim, vidim da se moram vratiti, ne mogu govoriti o provedbi, nego se moram vraćati unazad. Što je SDP-ova Vlada napravila? 2001. donesen je Zakon o poljoprivrednom zemljištu i počelo se s raspolaganjem državnim poljoprivrednim zemljištem. Govorim o SDP-ovoj Vladi. Jedinice lokalne samouprave su započele s tim postupkom. Do 2013. u raspolaganje, znači od 2001. do 2013. dano je 260 tisuća hektara ili 20 tisuća hektara godišnje. Ove godine je Agencija za poljoprivredno zemljište dala na raspolaganje 11 tisuća hektara, prošle godine 50 tisuća hektara privremenog raspolaganja na pet godina i kroz Zakon o šumskom zemljištu smo riješili šumsko zemljište gdje naši poljoprivredni proizvođači koji su podizali vinograde i maslinike nisu na tim istim površinama mogli napraviti baraku, a kamoli nekakav objekt vinariju ili ostalo. Tih površina je 25000 hektara i te površine će prijeći u poljoprivredno zemljište jer su bile u povijesti poljoprivredno zemljište, samo smo zbog neprovođenja postupaka komasacije i svih ovih ostalih mjera koje čine zemljišnu politiku učinili to da su prije svega naše poljoprivredno zemljište na otocima sad bor, makija i krš i nema poljoprivredne proizvodnje. 25000 hektara šumskog zemljišta koje je privedeno poljoprivredi ulazi u raspolaganje u Agenciju poljoprivrednog zemljišta. Vezano za naš plan, dakle kad zbrojimo 11000 hektara i 25000 hektara dolazi se do 36000 hektara u ovoj godini, a rečeno je da je prioritet Ministarstva poljoprivrede dati zemljište, a i čuli smo da su poljoprivredni proizvođači dobivali kredite za farme, za mehanizaciju, za podizanje velikih farmi sa 70 i više krava. Nisu imali hektara zemlje. Prioritet je napravila je analizu Agencija za plaćanje i Ministarstvo poljoprivrede da onoliko zemljišta koliko nedostaje 90000 hektara u ovoj godini se da u raspolaganje poljoprivrednim proizvođačima koji su u teškoj financijskoj situaciji. To je ono što je napravio SDP, što je napravio HDZ. Vezano za daljnje raspolaganje kad je osnovana Agencija za poljoprivredno zemljište 2009. Po podacima koji su napravljeni i transparentni su i može svaki građanin Republike Hrvatske do njih doći. Od 2009. do 2013. raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u Hrvatskoj nije bilo, nije bilo jer ga je preuzela Agencija za poljoprivredno zemljište da ne ulazim sad tko je bio ravnatelj, tko je bio ravnatelj uprave u ministarstvu i ravnatelj Agencije za poljoprivredno zemljište itd. Raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u Republici Hrvatskoj nije bilo od 2009. Vezano za postupak komasacije kad govorimo činjenice, sve razvijene europske države koje imaju veliku poljoprivrednu proizvodnju Austrija, Italija, Njemačka, Nizozemska provode taj postupak u kontinuitetu stoljećima i naravno da njihovi poljoprivredni proizvođači su konkurentniji jer imaju sređeno ono što im je alat za rad – zemlju. Mi smo 27 godina napravili to što smo napravili. Usitnili smo poljoprivredno zemljište do čestica koje su veličine jednog metra kvadratnog. Onda donosimo nacionalne programe za navodnjavanje, poplave. sami znamo i jedinice lokalne samouprave da je stanje na terenu nemoguće, da vi kad idete raditi neki poljski put ili sustav navodnjavanja da poljoprivredni proizvođač ima čestice na 30 ili 40 lokacija. Kako će on to navoditi, kakav mu to sustav treba? Pa takav sustav nema nitko na svijetu, a ne u Europi. Mi se slažemo i otvoreni smo za prijedloge ali ovo je u cilju poljoprivrednih proizvođača. Netko je spominjao predizborni zakon, ne, mi se trudimo napraviti ono što je u interesu poljoprivrednih proizvođača. Uvodno sam i rekla, analiza na razini EU kako je riješeno nasljeđivanje poljoprivrednih gospodarstava. Vrlo brzo ministar poljoprivrede će izaći sa prijedlogom. Dakle, radimo maksimum da bi 27 ili ne znam više koliko godina zapostavljanja brige o poljoprivrednim proizvođačima i osiguranja konkurentnih uvjeta njihovog poslovanja da bi to ostavili iza nas i da bi zakoračili hrabro i odvažno zbog njih u budućnost. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Rekli ste što je to SDP-ova Vlada napravila za selo i poljoprivredu a posebno što je napravila agencija. Pitanje tih hektara silnih koje ste spomenuli da je agencija stavila u funkciju je jednostavno. Da li je to zemljište već bilo u nekom vidu raspolaganja prije pa je samo produženo ili su to neki novi hektari koji još nisu bili obuhvaćeni programom raspolaganja iz tih vremena o kojima govorite da nitko ništa nije napravio. Što je napravila SDP-ova Vlada? Pa zaposlila je 193 ljudi u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi u 2,5 godine. I satrala je seljake do kraja. Tako barem oni kažu, ako ćemo tako govoriti. Kažu ljudi da nikad nije bilo gore nego što je sada. Bilo je teško, bilo je gluposti, bilo je grešaka ali kažu nikad nije bilo ovako. To kažu ljudi na terenu. Probajte razgovarati s njima pa ćete dobiti odgovore koje si sami postavljate ovdje. I ponavljam pitanje, po treći puta, ponavljat ću ga cijeli dan danas, da li će se sredstva iz programa ruralnog razvoja davati lokalnoj samoupravi kao sredstva po financiranju isplati komasacije ili će se dobivati unaprijed? Da li će biti pretfinanciranje ili će biti unaprijed dobiven novac? Snježana Španjol, odgovor na repliku. **Španjol, Snježana** Hvala lijepo. Da, 11 tisuća hektara je zemljište koje nije bilo nikad dano u raspolaganje. Naime, nažalost RH ima državno poljoprivredno zemljište na kojem je grmlje i šuma i nikad nije dano u raspolaganje. Govorimo o tome da je Zakon o poljoprivrednom zemljištu donesen 2001. i da se provodio sami ste rekli do 2013. dok nismo donijeli naputak. Tko i zašto je kriv da državno poljoprivredno zemljište kako je rekla i cijenjena potpredsjednica je po Ustavu definirano kao opće dobro opće dobro i ima posebnu zaštitu RH, služi u svrhu uzgajanja šuma, a ne hrane o tome ne bih. Vezano za broj zaposlenika, 193, željela bih podsjetiti da je Agencija za plaćanje osnovana 2007. 2007. godine kao dio ravnateljstva, a 2009. je postala pravna osoba. U Agenciji za plaćanje dakle radi 650 ljudi, vi spominjete 193. Ja vas molim onda da sami procijenite kad je zaposleno koliko ljudi. Vezano za jedinice Vezano za jedinice lokalne samouprave i financiranje, dakle u zakonu mi nismo kao ministarstvo ograničavali mogućnosti financiranja jer smo ostavili na jedinicama lokalne samouprave dakle mogu djelomično same, mogu djelomično iz državnog proračuna jer se potpisuje tripartitni ugovor između Agencije za poljoprivredno zemljište, između jedinice lokalne samouprave i izvođača i naravno mogu iz EU fondova. Omogućeno je gotovo sve, a stvar je dogovora kako će se to provoditi.

ministra gospođe Španjol koja se također uključila u jednu stranačku raspravu. Pa ne znam zašto se vi kao potpredsjednica uključujete što je napravio SDP, što je napravio HDZ. Ali sad ću vam onda odgovoriti na to, kad već hoćete, što je napravio SDP i zašto je poljoprivreda u ovako teškoj poziciji danas. Reći ću vam samo da odnos Vlade u kojoj vi sjedite i vaše ministarstvo ste činili unatoč našim apelima, smanjivali ste proračun Ministarstva poljoprivrede. Smanjili ste ga u ovih 3 godine preko milijardu i pol kuna. Reći ću vam samo da 2002. godine broj OPG-ova koji su prodavali mlijeko bilo ih je 2002. godine 63 000, a 2003. 12 000. Uvoz mesa se povećava svake 2012. godine 256 milijuna dolara, 2013. godine uvoz 353 milijuna dolara. Pa to su apsurdi. To je takvo povećanje a to sve skupa govori da nemamo domaće proizvodnje, da nemamo domaće strategije strategije koja se treba bazirati upravo na poticanju poljoprivrednih gospodarstava. Da, to ste vi napravili upravo u SDP-u. Pitam vas, zašto ste učinili to upravo da danas čovjek na selu tako teško živi? Hvala. Molim vas usmjerimo se na zakon pa ćemo kvalitetnije raspravljati. Odgovor na repliku, Snježana Španjol. **Španjol, Snježana** Hvala lijepo. Dakle, vezano za politiku ja se ispričavam ali mislim da su saborski zastupnici sami krenuli na taj način pa sam ja htjela odgovoriti jer sam obuhvaćala zapravo iznošenje više vaših prijedloga i na taj način sam odgovorila, dakle odgovorila sam činjenično kad je koje godine napravljeno što. Vezano za stanje u poljoprivredi, dakle svi koji se bave poljoprivredom i koji nešto znaju o poljoprivredi znaju da rezultati u poljoprivredi ne dolaze naglo. Posljedica stanja u poljoprivredi je posljedica i neprovođenja ovog postupka komasacije, neprovođenja i nedonošenja sveobuhvatnih zemljišnih mjera, davanja kapitalnih ulaganja i kredita poljoprivrednim proizvođačima koji ne mogu to otplaćivati. Dakle, sve je to posljedica. Svjesni smo, radimo na tome ali ne možemo se razgovarati na način da građane odnosno i naše poljoprivredne proizvođače dovodimo u sumnju kad je i gdje to nastalo, to nije nastalo prije godinu dvije, to traje. U postupku komasacije 27 godina, a u drugim postupcima kad izađemo sa prijedlozima, i ministar poljoprivrede nasljeđivanje, vidjet ćemo koliko tamo Pa evo ja molim da građani i poljoprivredni proizvođači na temelju svih ovih iznesenih činjenica sami donesu sud što je u poljoprivrednoj proizvodnji. Hvala lijepa. Zahvaljujem se gospodine ministre sa suradnicama, kolegice i kolege. Prijedlog Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, mi koji se sjećamo prošle komasacije znamo da je komasacija jedan vrlo složen, formalno pravni postupak. I u tom smislu bi ja u ime kluba rekao prvo ako se donosi politička, strateška odluka da se ide u komasaciju iz razloga koji su ovdje rečeni više navrata i neću ih ponavljati jer mislimo da su opravdani, logični i nužni za daljnji razvoj poljoprivrede. Mi tu strategiju ministarstva podržavamo i podržavamo ministarstvo u donošenju provedbenih, provedbenog koji je danas na raspravi onaj u prvom čitanju. I ja ću ga prokomentirati i sa željom da doprinesemo da u drugom čitanju dobijemo kvalitetni provedbeni akt za ovaj proces koji je, ponavljam opet, vrlo složen, skup i dugotrajan, ali je, treba da pokažemo javnosti da je on u konačnome višestruko isplativ za društvo. U tom smislu sam protumačio i sve rasprave koje su danas bile na temu ovog zakonskoga teksta i lijeve i desne strane, znači i opozicije koja upozorava na pretpostavke koje treba da se dobro dobro urade kako bi se ovaj proces komasacije mogao provoditi. Ja ću isto reći nekoliko dilema vezano za same pretpostavke koje su u ovom zakonu koje su u ovom zakonu nama predložene. Komasacija je inače skup administrativnih i tehničkih postupaka kojima se male i rascjepkane katastarske čestice sjedinjuju u veće i uređene površine, poljoprivredne površine. I ono što je za nas posebno bitno sređuju se vlasnički i drugi stvarno pravni odnosi na zemljištu. Zašto je to za nas bitno, ja ću reći kroz argumente u daljnjoj raspravi. Komasacija se provodi tako da svaki sudionik komasacije dobiva za zemljište obuhvaćeno komasacijom novo zemljište u što manje čestica u jednakoj vrijednosti uz naravno onaj odbitak koji zemljišta za opće potrebe. I mislimo da je to osnovna logika komasacije, dakle da se zaštiti, ispuni javni interes države, da se otkupe posjedi zbog racionalizacije tehnološke proizvodnje, zbog europskih fondova, zbog izgradnje infrastrukturnih projekata kao što je rečeno cesta, vodovoda itd. I druga komponenta koja je vrlo bitna i ne treba je zanemariti, zaštita i zadovoljavanje interesa vlasnika pojedinaca odnosno drugih učesnika u toj komasaciji. Komasacija će kao proces biti dobro urađena, cilj će biti postignut ukoliko se postigne taj balans između ta dva interesa javnog i privatnog, a to treba da bude uređeno pretpostavkama ovog zakonskog teksta. Komasacija je nekad, zadnja komasacija je provođena u Republici Hrvatskoj u drugačijem ambijentu, u pretpostavkama kad smo imali kolektivno vlasništvo iznad privatnoga pa je to onda moglo da se drugačije, jednostavnije jednostavnije i efektnije uredi jer je to kolektivno tzv. društveno vlasništvo bilo primarno i prioritetno. Danas imamo obrnutu situaciju da je osnovna komponenta komasacije je uređene privatnoga vlasništva koje je nepovredivo. I tu vidim da će biti mnogih formalnopravnih i tehničkih zapreka da se ta komasacija u nekakvom razumnom roku završi. Vidimo da je najveći dio komasacije se odnosi na područje Osječko-baranjske županije koja ima obavezu da komasira 64 tisuće, Vukovarsko-srijemska sa 29 tisuća hektara, Virovitičko-podravske sa 26 tisuća hektara te Brodsko-posavske sa 22 tisuće hektara za komasaciju. Očito da je ovdje i najbolje stanje gruntovnice odnosno zemljišnoknjižnog vlasništva i da će ta komasacija se moći lakše provesti u ovim slavonskim županijama. A vidjet ćemo kasnije da je će taj proces biti puno, puno teži za provođenje u ostalom dijelu Hrvatske. Što se tiče samih troškova postavlja se jedno javno pitanje, da li su ti troškovi, visina troškova provođenja komasacije, da li će biti razmjerna koristima koje se očekuju od komasacije, odnosno da pojednostavimo da li će ta uložena sredstva biti vraćena, isplaćena poboljšanom poljoprivrednom proizvodnjom što je naravno predmet predmet daljnjih rasprava. Isto tako kad se govori o troškovima treba reći da se očekuje da dio troškova komasacije se prevali na lokalnu samoupravu. Ja ću ovdje upozoriti da od nekih 490 jedinica lokalne samouprave, dakle općina, po nekim podacima gotovo polovina, odnosno 220 su ispod praga samoodrživosti, financijske samoodrživosti. Nažalost, među prvih 10 su one koje imaju većinsko srpsko stanovništvo i bojimo se da će ovakav jedan još dodatni trošak komasacije prevaljen na lokalnu samoupravu dovesti apsolutno do neodrživosti, financijske neodrživosti tih lokalnih samouprava. Zašto smatramo da postoje određene zapreke u efektnom provođenju komasacija? imamo nekoliko stvari koje bi ovdje apostrofirali, prvo kapacitiranost, imamo agenciju koja bi trebala da bude nositelj cijelog programa komasacije pa čak u članku 30. se kaže da je osnova usuglašavanja interesa su javne i prethodne rasprave, skupovi po lokalnim samoupravama koje provodi agencija. Pitanje da li to agencija to može da provede, pitanje kapacitiranosti agencije i za takvu vrstu posla. Mislimo da ona treba biti isključivo savjetodavna i kontrolna funkcija, a da bi županijski nivo trebao biti taj koji će nositi glavnu inicijativu za provođenje komasacije. Ovdje će samo napraviti jednu digresiju, imamo već iskustva sa skladišnicama u poljoprivredi, imamo iskustva sa burzom roba koje nisu profunkcionirale, bojimo se da će koncentracija ovako velikog posla na agenciju dodatno usporiti cijeli posao. Druga stvar je članak 43. koji govori o stanju u katastru, odnosno zemljišnim knjigama. Za nas je to ključna stvar. Osnovna pretpostavka za provođenje komasacije su uredno zemljišno knjižna stanja i onaj operat, a … to je katastar koji se naslanja sa svojim podacima naslanja na zemljišno knjižne, dakle Situacija je danas u RH sljedeća. Reformom zemljišnih knjiga obuhvaćeno je svega po nekim zvaničnim podacima 5,5% površine RH gdje je i usklađeno stanje, dakle gruntovnice i katastra u 5,5% površine. Za 219 općina danas ne postoje formirane zemljišne knjige, a 64 su u postupku obnove ili novo osnivanja. Primjeri su sljedeći o kojima smo već govorili, ja ću ponoviti. 17 katastarskih općina na području Karlovačke županije, Općina Ogulin, Drežnica, Dubrava, …, Janja Gora. Zemljišne knjige na tim prostorima su stavljene van snage '95. godine, još nisu formirane. Selo Otešić kod Vrlike, nesređene su knjige još od II. Svjetskog rata i ukupno gledajući prostor PPDS-a, područje posebne državne skrbi ima apsolutno nesređene zemljišne knjige, automatski je onda i nesređeno, neujednačeno stanje sa katastrom. Postavljamo pitanje, osnovno, kako ćemo komasirati zemljište koje nema sređeno zemljišno knjižno stanje? Oni koji se bave tom vrstom struke znaju da je to gotovo nemoguća stvar. Druga stvar je, članak 48. koji govori o uzurpiranoj imovini kroz kategoriju posjednika, dugogodišnjeg posjednika, ja bih rekao dugogodišnjeg uzurpatora jer ako netko koristi nešto što nije njegovo i na to dobiva čak i poticaj od države, onda je to za mene kao pravnika kategorija zemljišnog uzurpatora, odnosno stvarno pravnog uzurpatora. U članku 11. se govori o stvarnom stanju kao mjerodavnom u pogledu vlasništva. Mi postavljamo pitanje što je stvarno stanje u situacijama kada su ljudi u sjevernoj Dalmaciji, …, Lici, zaleđu Zadra vanknjižni vlasnici već 200 godina iz raznoraznih formalno pravnih razloga oni su vanknjižni vlasnici već 200 godina, ali su uredni i mirni posjednici još od svoje djedovine. Tu se radi o šumama, livadama, oranicama koje će biti predmet ove komasacije. I da bude još gora situacija na tim parcelama, odnosno nekretninama je danas uknjižena RH kao vlasnik. Mještani Ravnih Kotara su 60-ih godina prvi put ostali bez zemlje kada je tadašnja vlast provodila komasaciju u korist poljoprivrednih …, tada su seljacima data zemlja u zamjenu slabije kvalitete i bez vlasničkih listova. I na tu zemlju su opet uknjižile RH kao vlasnika. Imamo, mogao bih navoditi daljnje primjere iz područja Općina Benkovac, Glina, itd., svugdje se RH uknjižila kao vlasnik na privatnoj imovini. Dakle, mi do dana današnjega nismo uspjeli riješiti tu formalno pravnu nepravdu i vratiti ljude u svoje vlasništvo i u posjed, a mislimo komasirati tu istu zemlju. U korist koga? Kome ćemo dati i kome ćemo oduzeti kategoriju zemlje koja je uzurpirana? Sljedeća stvar koju bih ja ovdje rekao da treba, da je stvar za razmišljanje, to je članak 24. koji kaže, koji govori o naknadi za izvlaštenje, to je osnovno pitanje, kako smo definirali visinu naknade na izvlaštenje, a da se pritom ispuni osnovni postulat komasacije da budu zadovoljni i država u tom procesu i oni koji su komasirani, odnosno od koga je oduzeta zemlja i zamijenjena sa nekom drugom parcelom na nekom drugom mjestu. Vrlo suptilno pitanje jer je zadiranje u zemlju, u očevinu, djedovinu jedna vrlo opasna stvar i socijalno vrlo osjetljiva stvar. Pitanje isto tako, ovdje je netko samo spomenuo, pitanje je kako ćemo komasirati zemlju koja je bila predmet programa raspolaganje poljoprivrednim zemljištem? 10 godina nije istekao rok koji ograničava pravo raspolaganja tim zemljištem, dakle ovo su samo … zemljišta zemljište je vlasništvo RH, gruntovno znači knjižno, kako će se komasirati zemljište koje je bilo predmet programa raspolaganja? Možda dobro, možda uspješno ja ne znam, ali to nije mali broj hektara, to je bio cijeli projekat države i o tom projektu bi trebalo nešto posebno reći. Na kraju rekao bih nešto i oko prekršajnih odredbi, članak 73.vrlo eksplicitno kažnjava i upozorava na visoke kazne one koji će sprečavati sudionika komasacije da uđe u posjed zemljišta koje mu je dodijeljeno komasacijom. Sve bi to bilo dobro u nekakvim idealnim relacijama, međutim kada znamo ovo prethodno što sam govorio da se stotine i stotine hektara nalazi uzurpirano, gdje imamo knjižne vlasnike koji nisu prisutni ovdje, a nisu se vratili jer nemaju gdje još uvijek neko drugi koristi tu njihovu zemlju, logično je očekivati da se takvom procesu komasacije neko protivi, a mi mu ovdje prijetimo kaznom od 50 tisuća kuna. znači dva puta smo ga kaznili, jednom kada smo mu uzeli zemlju i uknjižili u korist RH i drugi put kada mu ne damo da se buni protiv toga, kažnjavamo ga i prijetimo kaznom od 50 tisuća kuna. Ja ne kažem da ne treba imati uvijek zaprijećene kazne da bi se određeni zakonski tekst provodio, naravno da treba, ali u ovom svemu treba imati mjeru i imati obzira da ćemo ovdje pogoditi upravo jednu kategoriju čije interese ja za ovom govornicom pokušavam zastupati, pokušavam artikulirati i reći da ovo društvo još nije idealno pripremljeno zbog ovih formalnopravnih manjkavosti da ne kažem nepravdi na terenu, nečijeg nerada jer se stvar može gruntovno i drugačije ažurirati i srediti ukoliko to neko želi. Dakle imamo jednu polovičnu situaciju da određenim županijama ovaj projekat komasacije po nama može uspješno provesti i mi to podržavamo. A isto tako upozoravam da postoje prostori gdje se će gdje se će komasacija vrlo teško provesti, čak će imati u konačnome i svoje negativne učinke po određenoj kategoriji stanovništva. U svakom slučaju u prvom čitanju podržavamo ovaj nacrt zakona. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepa. Kolega Horvat vi ste spomenuli jednu stvar iz prošlosti, ali kažu da ne treba baš to previše spominjati, ali dobro je nekad se posjetiti jer upravo te komasacije iz prošlosti su ostavile jedan vrlo gorak okus kod ljudi u ustima zato što su nakon komasacija oni izgubili zemlju. Zemlja je otišla kombinatima i oteta je. I sada još uvijek na neki način ljudi sumnjičavo gledaju, iako je danas privatno vlasništvo ipak ipak zaštićeno i ne bi se smjelo nešto takovo događati, ali se onda napada na drugi način jel se veliki potiču pa onda oni mali u principu gube bitku onako sustavno na terenu i tako se rade cijelo vrijeme Zato baš i razmišljam baš sam gledao neke zaključke i primjedbe i Hrvatskog seljačkog saveza, oni kažu da bi se ovaj zakon trebao bazirati više na dobrovoljnosti i poticajan, a ne na nekoj represivnoj metodi komasacije. A što se tiče onoga što ste rekli da bi agencija trebala savjetovati po terenu stvarno tu se slažem da to ne treba s vama, treba ali u manjoj mjeri,naime mislim da Savjetodavna služba treba odraditi najveći dio tog posla i odraditi teren u suradnji sa lokalnim samoupravama jer kao što smo reli i vi govorite i svi ima dosta nejasnoća, ima dosta pitanja na koja treba dati odgovore. Kada će biti malo pitanje u ovom Saboru onda će sigurno zakon biti puno bolji. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se. Kolega Hrg, ja se potpuno slažem sa konstatacijom koja je prethodno izrečena da je zemljište dobro od općeg interesa i to je osnovna premisao na čemu treba ići proces komasacije. Bilo bi dobro kada bi se to moglo u formi uobličiti da kroz neko vrijeme to bude i dobrovoljno i poticajno. Međutim govoreći o ovim primjerima negativnima sa određenih prostora RH ja se bojim da neće biti dobrovoljno i poticajno. Rekao sam da je suština komasacije po nama da se zadovolje interesi države koji su primarni opći nekakvi interesi državi i istovremeno da se poštuje kategorija privatnog vlasništva što će biti vrlo teško uskladiti u ovako neurednim i nesređenim vlasničko-pravnim relacijama kakvi su danas. Hvala poštovana potpredsjednice. Pa kolega Horvat vi ste u jednom trenutku u svojoj raspravi rekli da će u nekim dijelovima Hrvatske biti vrlo teško provoditi komasaciju, u nekim drugim dijelovima Hrvatske će to biti nešto lakše. Dakle u ovim gdje će biti teško osnovni razlog će biti to što je privatno vlasništvo nepovredivo. Dakle činjenica jest da je hrvatski seljak emotivno vezan za zemlju, međutim ono što želim ovoga trenutka i naglasiti je i to da privatno vlasništvo i ta emotivnost, emotivan odnos prema zemlji ne može biti samo sebi cilj jer sama činjenica da jedan velik broj malih poljoprivrednih proizvođača u posljednje vrijeme propao govori upravo u prilog tom zaključku da se na malim poljoprivrednim površinama ne može osigurati konkurentna proizvodnja. Dakle, mali poljoprivredni proizvođači opstajali su zadnjih 20-ak godina zahvaljujući činjenici da su bili doslovno na državnim aparatima, aparatima za disanje, pri tom mislim na poticaje i na potpore. Onog trenutka kada je došla ova Vlada i promijenila ukupan stav prema poljoprivrednoj proizvodnji, dakle kada je počela isključivati te aparate odnosno bitno u državnom proračunu smanjila sredstva za poticaje, onoga trenutka su mali poljoprivredni proizvođači počeli propadati. Veliki koji rade sa velikim poljoprivrednim površinama ne propadaju, oni napreduju. Dakle komasacija sine sine qua non ona je pretpostavka ili osnovni element za daljnji razvoj i napredak poljoprivrede. Zahvaljujem se uvažena kolegice, ja bih se složio u jednom dijelu s vašom raspravom ali bi onda morali i polemizirati o položaju seljaka danas, o uzrocima takvog jednog položaja, vi ste rekli da je on nepovoljan za kategoriju malih seljaka, ja bih onda mogao ovdje otvoriti raspravu šta znači danas mali seljak, šta je veliki, šta je srednji, nikada to nismo rekli. U bivšem sistemu je 15 hektara bio maksimum pa je moj stric dvije kuće sazidao jer je očito oko njega, oko tih 15 hektara nešto bolje funkcioniralo nego što danas oko 150 hektara funkcionira ali o tome neću polemizirati sad. Dakle osnovna pretpostavka je za provođenje komasacije a mi smo apsolutno za provođenje komasacije jer bez toga ne možemo, rekli ste condicio sine qua non apsolutno se slažem ali je pretpostavka da se na terenu urede vlasnički odnosi zato jer smo govorili o gruntovnici, o e-gruntovnici, govorili smo o katastru, govorili smo o prethodnim službama koje nismo uredili i sada smo bacili ovom ministarstvu vruć krumpir da donosi stratešku odluku o komasaciji a neki drugi nisu uredili ono o čemu mi pričamo unazad 2, 3 godine. Dakle ja ne smatram da Ministarstvo poljoprivrede kroz komasaciju treba da riješi probleme o kojima sam govorio, to je trebalo da riješi neko drugo ministarstvo a da ovo ministarstvo ima čistu situaciju i danas nam ovdje prezentira politički stav idemo u komasaciju ili ne idemo. Ako idemo provodimo tako ako ne idemo ne provodimo tako. Dakle ovo što sam govorio ne odnosi se na rad ovog ministarstva nego se odnosi na prethodne radnje koje su trebali i neke druge službe, u krajnjem slučaju neke druge agencije, neke druge državne uprave po županijama odraditi i nisu odradili. Ovdje bih mogao otvoriti priču i zašto nisu odradili, baš u tim prostorima na kojima sam, o kojima sam govorio, bilo je i zlih namjera, i malicioznosti i svega ostaloga, imam i dokumente o tome. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, poštovani ministre sa suradnicama, kolegice i kolege zastupnici. Danas smo čuli štošta o Prijedlogu zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, nije mi drago čuti da postoje i zlonamjerne primjedbe i zlonamjerne. Ja sam u dobroj vjeri i namjeri ću raspravljati o ovom zakonu u prvom čitanju i jasno da ćemo nakon drugog čitanja donijeti i odluku o tome kako ovaj zakon promotriti. Ali želim da sve i moje primjedbe shvatite dobronamjerno, nikako nekako zlonamjerno, zločesto ili ne znam ni ja kako. Točno je da komasacijom dolazi ili dovodi se do okrupnjavanja zemljišta, do uređenja zemljišnih površina, do stvaranja i da kažem infrastrukturnih uvjeta počevši od poljoprivrednih putova, melioracije, navodnjavanja iako nažalost ovo zadnje navodnjavanje u Republici Hrvatskoj evo i nakon tri godine a i nakon HDZ-ove vlasti nije pomaklo gotovo nijednog koraka naprijed, negdje 1,5% imamo navodnjavanih površina za razliku ajde recimo to je drastično, npr. Izrael koji je polu, 70% pustinja ali ima puno više navodnjavanih površina od Republike Hrvatske. Nadam se da će komasacijom doći i do šansi i za daleko veći postotak i za navodnjavanje. Nažalost ove godine imamo navodnjavanje i prirodno i škodljivo čak. Time bih kada govorimo o poljoprivrednim površinama i okrupnjavanju trebalo očekivati rast i razvoj poljoprivredne proizvodnje koja bi se onda mogla mjeriti ili uhvatiti u koštac sa poljoprivrednom proizvodnjom u drugim članicama sada je situacija ja bih rekao katastrofična, to možete čuti i kada dođete do seljaka. O tome, statistika o tome najviše govori, niti polupune čaše nego je ona potpuno prazna i govori o silnom, silnom uvozu, trend uvoza, rasta uvoza se nastavlja a trend izvoza što je najgore stagnira ili čak pomalo pada, izvoda poljoprivrednih proizvoda. Neću čitati ovdje niti o ratarskim kulturama koje se uvoze, izvoze a niti o stanju u stočarstvu, dakle svinjogojstvo u kakvoj je situaciji, znamo da je pad proizvodnje mlijeka, da su hrvatske potrebe oko milijardu litara mlijeka godišnje, da je sada to negdje eto možda polovicu imamo otprilike naše proizvodnje a polovicu mlijeka zapravo se mora uvesti. Znamo da su i da kažem bila jedno vrijeme i prodaja i klanje krava koje su mljekari ne mogavši vraćati svoje kredite i ostale obveze morali zatvoriti svoje farme. Sve je to doprinijelo tome tome da je situacija u poljoprivredi Hrvatske katastrofalna. Eto možda će se u Lici negdje nekakva prenijeti silikonska ili Silicijska dolina nakon puta u Ameriku našega premijera ali mi imamo i našu zlatnu dolinu i imamo cijelu Slavoniju, Srijem i Baranju, kada bismo je komasirali kako to ovdje po zakonu piše i kada bismo proveli ne treba nama nikakva silikonska south valley dolina itd. nego imamo mi naše doline. intervencije, nakon intervencije i nakon određenih primjedbi i u Strategiju gospodarskog razvoja ušla i poljoprivreda, to gospodin ministar zna ali ima nešto drugo, čini mi se da mi ovdje danas imamo dosta ovako oštrih pomalo rasprava a možda su one i, neću reći nepotrebne. Zašto to kažem? Pa zato što je u srpnju mjesecu ministar ili ministarstvo poslalo u Brisel Fondu za ruralni razvoj program mjera ruralnog razvoja među kojima je i komasacija o kojoj se ovdje sada piše. Još uvijek nema vijesti iz Fonda o tome je li Hrvatskoj odobreno, li odobreni novci za provođenje komasacije koja košta kažu otprilike u ovom materijalu oko 3000 kuna po jednom hektaru. Pa kada uzmemo 90 000 hektara to je 270 milijuna kuna. Dakle zec u šumi, a mi komasacijski ražanj oštrimo, šiljimo, kako god hoćemo. Je li dobro, je li normalno da Hrvatski sabor raspravlja ovako jednu važnu temu, a da zapravo još uvijek, možda je u međuvremenu nešto stiglo, dakle nemamo informaciju oko financijske konstrukcije kako će se to financirati. Uzdamo, svi govorimo Europska unija odnosno Fond ruralnog razvoja će nama to isfinancirat, uglavnom. Ja ne znam, kad stigne, možda će do drugog čitanja stići vijest iz Europe pa ćemo vidjet kakva je, onda ćemo u drugom čitanju odlučivati o tome. Ovdje sam dobio, a i naši da kažem dužnosnici prije svega iz Osječko-baranjske županije komuniciraju sa ministrom bilo pisanim putem, pa su bili i na savjetovanju u vezi komasacije i iznijeli su ja mislim konstruktivne prijedloge kako bi valjalo urediti ovu materiju. Pa evo moram neke primjedbe koje sam ja kao liječnik dobio, koje su zapažene tijekom pomnog razmatranja ovog zakonskog materijala ili prijedloga zakona, oni dostavili. Dakle prije svega mi ne znamo, evo stalno se govori o tome koliko to mi imamo hektara poljoprivrednog zemljišta. 700, 900, 550 tisuća poljoprivrednog zemljišta. Hoćemo li ikada doznati iz kojih podataka točno poljoprivredno zemljište kojim raspolaže se u Republici Hrvatskoj? To je jedno. Kažu da prema programima jedinica lokalnih samouprava ima oko 550 hektara. Pa čuli smo hektara. Pa čuli smo u ranijim izlaganjima ministra da je to i puno, puno više. Europskoj komisiji smo prijavili 750 000 hektara, Europskoj komisiji da imamo i to plus 50 000 000 hektara livada i pašnjaka, a ovo je oranica 750 000. Drugo, dakle glavna primjedba da program ruralnog razvoja Republike Hrvatske, kao i ona nesretna strategija što je išla dva puta u Bruxelles prošle godine, dakle u razdoblju 2014.-2020. još nije dobio suglasnost Europske komisije, a evo već zakonom počinjemo regulirati samu komasaciju. U članku 4. govori se da se komasacija provodi na temelju višegodišnjih i godišnjih programa i onda govori se u točki 6. ili stavak 6., sredstva potrebna za izvršenje programa iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. U kojem omjeru? U kojem omjeru, dakle nije definirano, ne piše. Koliko to jedinica lokalne samouprave, koliko županija, koliko država. Te onda iz sredstava fondova Europske unije, sredstava donacija čak. Kojih donacija, to smo imali neki dan kada smo raspravljali o ženama silovanim u ratu da će se davati nekakve naknade iz donacija, a definiranje donacija je tako maglovito. U članku 8. kaže se da na poljoprivrednom zemljištu koje je po načinu uporabe vinograd, voćnjak, maslinik i ribnjak, komasacija se može provodit samo ako na to pristanu njihovi vlasnici. komasacija se može provesti bez pristanka vlasnika i na poljoprivrednom zemljištu iz stavka 1. ovog članka ako se radi o katastarskim česticama manjih površina. Koliko su te površine, nisu definirane veličina te površine. Valjalo bi možda staviti nekakav, ako je to što bi rekli Bosanci dulum, 1000 m2 ili desetina hektara ili ne znam ni je koliko. Dakle ova formulacija stvara mogućnost proizvoljnog tumačenja te površine, manje površine. Dakle nije definirano. Ovo sve dobronamjerno govorim jer može doći do zabune i do nesporazuma prilikom komasacije. Nadalje, u članku 35. kaže nakon objavljivanja pravomoćnog rješenja o pokretanju postupka komasacije agencija s jedinicom lokalne samouprave ili regionalne samouprave sklapa ugovor kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze u provedbi komasacije te financiranja troškova komasacije. Dakle financijski okvir, omjer sufinanciranja nije definiran, kao što sam već ranije rekao, pa kako će se onda, na osnovu čega će se provesti ta međusobna raspodjela dakle utroška novčanih sredstava za komasaciju. Znamo da je sada od zakupa 65% pripada jedinici lokalne samouprave, 10% županijama i 25% državi. Hoće li isti taj odnos ostati ili će biti drugačiji to je teško reći. ako je to 65% od zakupa evo imam npr. općinu Sikirevci koju sam konzultirao načelnika pa mi je rekao da imaju oko 50 hektara u zakupu pa pošto je zakup 580 kuna po hektaru to je dakle 29000 imaju kuna godišnje od zakupa. Ako je to 65% jedinica lokalne samouprave to je 20000, 21000 kuna općina ima. Hoće li ona moći uz sve ostale obveze koje ima isfinancirati i dio koji pripada ovoj komasaciji, teško je reći. Odredba u članku 36. Za provođenje komasacije i za donošenje rješenja prema odredbama ovog zakona predstavničko dakle odgovorno je predstavničko tijelo jedinice područne regionalne samouprave. E sad znači županijska skupština određuje komasacijsko povjerenstvo, sastav i predsjednika koji ima pet članova i to iz redova općinskih sudaca i državne uprave, a poglavito koji su pravne struke. To znači da županija, županijska skupština određuje nekoga tko ne pripada zapravo uopće po nekakvom svom aspektu županiji, a županija, dakle županijska skupština odgovara a tko će financirati sve to skupa. Ima li, evo čak i tajnik u stavku 5. tajnik povjerenstva imenuje se između državnih službenika Ureda državne uprave. Čak i tajnik povjerenstva se imenuje iz državne uprave pa se s pravom županije pitaju pa i hrvatska zajednica županija je postavila pitanje da županije dobivaju odgovornost a nemaju nikakvu nadležnost za provedbu jer nema ni jednog člana iz županije u tom komasacijskom povjerenstvu. Prijedlog je da komasacijsko tijelo imenuje Agencija za za poljoprivredno zemljište ili Ured državne uprave. Upitno je, dakle i tko administrativno opslužuje to tijelo i kome ono odgovara. Također postoji opasnost da županije budu tužene za one stare predmete iz, još iz od prije trideset godina što je i bio slučaj i imamo, završilo je i na Ustavnom sudu jedna tužba i Ustavni sud je rekao da županije nemaju pravo. Ali kasnije u razgovoru sa predstavnicima ministarstva i tom smo se jadu odnosno dovilo se i tome jadu pa ćemo o toj točki još naknadno nešto reći, a to su točke 71. i 72. Dakle, radi se o nezavršenim onim komasacijama, neupisanima itd., a na temelju komasacija koje su provođene prije Domovinskog rata. Neću govoriti sedamdeset i ove, osamdeset i sedme itd. kad je to bilo, a ostali su, dakle neprovedeni postupci kojim će se zapravo ovom komasacijom omogućiti da i ta komasacija koja je bila izvršena u ranijem periodu da se prizna kao komasacija koja je izvedena sada. Dakle, u članku 71. radi se o troškovima komasacije na što se oni odnose. Dakle, opravdani troškovi bi trebali biti i troškovi koji su nastali ili koji će nastati u postupcima koji su započeli prema ranije važećem zakonu, a koji su definirani u članku 74. Dakle, i da se ta nedovršena komasacija zapravo Uglavnom, situacija u poljoprivredi je teška, znamo svi i nama su potrebne, puno potrebnije i da kažem i hitni mjere, mjere koje

Zahvaljujem poštovana potpredsjednice, poštovane kolegice i kolege. Još jednom lijep pozdrav svima s obzirom da imam neke neodgodive obaveze morat ću nakon ove rasprave otići, zamjenica i tim će ostati tu i pomno poslušati sve vaše dobre prijedloge i sugestije. osjećao potrebu da neke stvari hajmo reći reagiram nakon ove dvije rasprave, odnosno da i poštovanom kolegi Grubišiću dam neke dodatne informacije na upite koje je dao, odnosno podatke koje je izneo a ne odgovaraju baš stvarnom stanju, odnosno istini. Je, ako govorimo o postupnom povećanju uvoza hrane i prehrambenih proizvoda u Republiku Hrvatsku u trinaestoj i u Ali ono što nije točno, nije tačno da iznos poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih proizvoda iz Republike Hrvatske pada, odnosno izvoz je negdje dvadesetak ili 21% veći uz 17 do 18% veći. Znači, taj neki omjer koji inače imamo pokrivenosti uvoza izvozom se kreće u nekom višegodišnjem prosjeku između 55 i 60%. Ono što sam vas stvarno htio ispraviti je i podaci o proizvodnji mlijeka ako ste malo pomnije pogledali i potražili podatke vidjet ćete da u ovih prvih šest godina raste više od 6% kao i u nekim drugim proizvodnjama. Ali da, problem je. Sektor je cijeli, sam preuzeo na staklenim nogama sa negativnim trendovima i u kratkom roku od dvije, dvije i pol godine se ne može puno napraviti. Pitali ste me da ne znamo koliko imamo poljoprivrednog zemljišta. Znamo, znamo. Informacijski sustav koji smo objavili prije i pustili u pogon, Agencija za poljoprivredno zemljište je prije par tjedana, kaže da državnog poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj ima točno brojkom i slovima 738125 i pol hektara. Ta ista Agencija za poljoprivredno zemljište je i tri godine prije mene u mandatu prošle Vlade radila. Sve se radilo ručno, na papiru nisu imali ni ovakvu bazu podataka. Od toga čak imamo i po kulturama točno specificirano po županijama, po načinu raspolaganja slobodnog zemljišta. Na ovaj način smo napravili transparentno gospodarenje i upravljanje poljoprivrednim zemljištem. Program ruralnog razvoja. Spomenuli ste ga par puta u vašoj raspravi da radimo ražanj bez zeca. Program ruralnog razvoja u srpnju je poslan u službenu proceduru Europskoj komisiji i iz tjedna u tjedan traju konzultacije službeno sa upravama, sa Komisijom. Rok u kojem Europska komisija treba odgovoriti i usvojiti naš program je polovica siječnja 2015. godine kao i za sve ostale zemlje članice nikakav izuzetak Hrvatska tu u ni jednom trenutku ne kasni. Dapače, sve komentare koje dobivamo, a najviše i najznačajnije od DJ Agria su zapravo pozitivne. Naš program koji smo koncipirali sa 16 mjera, a jedna od mjera je i mjera koju sam napomenuo i koju ću ponovo ovdje naznačiti. To je potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano za razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva je osmišljena da bi se mogli i poslovi komasacije isfinancirati i obaviti kroz tu mjeru. Podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave. U tom dijelu je i predviđeno kroz ovaj zakon sufinanciranje jedinica lokalne samouprave. Ono što kategorički odmah moram prekinuti i odbaciti svaku premisu o represivnoj komasaciji. To je ista priča i isti oni koji pričaju, koji govore protiv potrebe udruživanja poljoprivrednih proizvođača, protiv zadruga, proizvođačkih grupa, organizacija, klastera zato što smo imali negativna iskustva u nekim poslijeratnim ali onim '40-im, '50-im godinama vezano za zadrugarstvo i udruživanje poljoprivrednih proizvođača ili za komasacije. Još jedna stvar, vidim da rasprava kod nekih pojedinaca ide u tom smjeru, ovo nije komasacija gdje država uzima zemlju i okrupnjava svoje površine s kojima će raspolagati. Ovo je postupak koji će sukladno višegodišnjem planu onda godišnjim planovima komasacije nakon određivanja prioriteta i komasacijskih gromada koje će se raditi obuhvaćati sve fizičke i pravne osobe osobe koji žele ući u komasaciju. Jedan primjer uspješan je povrtlar jedan čak je udružen u vrlo dobru zadrugu povrtlara u Varaždinu, radi 15 hektara povrća na preko 90 čestica. Više vremena i novaca i sredstava izgubi vozeći se od parcele do parcele i goriva nego što utroši radeći na toj parceli. Ja mislim da će on izuzetno dobro i žurno dočekati ovaj zakon i mogućnost da okrupni svoju proizvodnju. Da ne spominjemo kako će dići konkurentnost sa novim sustavima navodnjavanja i novom tehnologijom koju će staviti ako to zemljište ima u dvije ili tri proizvodne jedinice. Znači, nema represivne komasacije i nije komasacija ta da se radi ovaj zakon da bi država okrupnila svoje površine. Hvala lijepo. Gospodine ministre baš ste potvrdili to što sam ja i rekao. Dakle, nemamo odgovora, možemo mi čekati i do siječnja ali zasada nema odgovora. Ja sam rekao to i to je istina. istina. Iz Europe u svezi Fonda ruralnog razvoja i financiranja ovoga zakonskog prijedloga. Drugo, ono što vi mene pokušavate dezavuirati to je potpuna neistina i ne govorite točno. Imam podatke i za 2012. i za 2013. uvoz je povrća i gomolja za jelo, dakle tako se to naziva stručno jel' tako, je porastao u 2012. sa 105 tisuća tona a izvoz istoga je sa 14 tisuća pao na 12 tisuća tona. Ja ne znam je li to za vas povećanje? Ja ne znam, možda je. Dalje, voće za jelo, kore dinja i agrumi

2012. je bio skor izvozni 16 994 tone, a 2013. 13 435. Pa eto to ne znam tko govori istinu, a tko neistinu. Poštovani kolega zastupniče iznijeli ste skupine proizvoda i komparirali ste 2012. i 2013. Vjerujem u te podatke, nadam se da ste koristili podatke DZS-a ali onda pogledali i ukupno biljogojstvo, stočarstvo, odnosno ukupnu poljoprivrednu proizvodnju. 2012. godine sam tek postao ministar, 2013. godina je bila godina kad smo ušli u EU za koju su svi analitičari očekivali da će biti poremećaj na tržištu iz dva razloga. 1.07. više nije bilo zaštitnih carina i … /Govornik se ne razumije./… na uvoz, postali smo dio unutarnjeg tržišta i više nije bilo dodatnih zaštita od mesa, od mliječnih proizvoda i svega onoga što smo imali prema zemljama EU s druge strane izgubili smo povlaštene trgovinske uvjete koje smo imali za tradicionalno tržište CEFTA-e gdje smo mogli bez ikakvih carina izvoziti svoje poljoprivredne proizvode. Još dan danas komisija, odnosno EU treba izdogovarati treba izdogovarati sa zemljama CEFTA-e uvjete koji će onda vrijediti i za Hrvatsku, nisu do kraja završeni pregovori i te uvjete, standardne uvjete tradicionalne trgovine nemamo pogotovo sa tržištem BiH koje je bilo 30-ak posto Ne sumnjam u podatke koje ste predočili, komparirali ste 2012. i 2013., ja sam govorio o podacima za prvih 6 mjeseci 2014. godine koji se razlikuju. Statistika je statistika, pozivamo se na istu, pogledajte ali govorite za cijelu grupaciju. Da, cijeli sektor je godinama bio sustavno uništavan, živjelo se na potporama, živjelo se bez pravih reformi u sustavu i sad smo dio zajedničke poljoprivredne politike i imamo ista prava i obaveze i mogućnosti kao farmeri u EU. I tu je naša mogućnost zapravo da kroz program ruralnog razvoja za koji govorite da nije formalno usvojen nije. Da, za nijednu državu EU, za nijednu članicu od 28 zemalja još nije usvojen program ruralnog razvoja. Ali smo sigurni da će naš biti usvojen i po tome već raspisujemo natječaje. Sutra se raspisuje natječaj za mjeru 5.2. obnova poljoprivrednih potencijala i zemljišta vezano za katastrofe elementarne nepogode. … /Upadica Zgrebec: Hvala./… 11. i 12. mjesec raspisujemo mjeru 4.1.4.2 zato što je program dobar. Hvala lijepa. Pa ja stvarno sad nisam više siguran tko je govorio o milijun hektara državnog poljoprivrednog zemljišta kad je donošen novi zakon, da li je to dolazilo od strane predlagača ili je to dolazilo dakle od oporbe ovdje u Saboru? Ja mislim da je to bilo od strane predlagača da je milijun hektara državnog poljoprivrednog zemljišta, a sada je ministar iznio podatak 738 175,5 hektara. Pa me evo gospodine ministre stvarno zanima sada ako je bio podatak da je milijun gdje je nestalo toliko sad hektara? Mi smo onda govorili upravo ovdje da nema milijun hektara. I sada nakon nekog vremena amnezija je nastupila, zaboravili smo to. Ja ne znam tko je protiv udruživanja poljoprivrednih proizvođača ali vama kao ministru postavljam onda pitanje koliko ste sredstava kao poticaj udruživanju dali evo recimo onoj proizvođačkoj organizaciji koja je osnovana u goli, što je i gospodin Milinković maloprije govorio. A što se tiče i ovog zakona i rasprava o kojima ovdje govorim, i o tome da li je represija ili treba biti dobrovoljnost, Bože moj dragi svi bi htjeli da bude dobrovoljnost ali mi smo, i ja osobno sam spomenuo nekoliko stvari na koje treba baciti oko i govori o tome. Ali evo maloprije je kolegica Jelaš rekla, kad je došla ova Vlada i smanjila poticaje mali su proizvođači počeli propadati, a veliki opstaju. Pa ja stvarno postavljam pitanje da li se možda mi ipak s pravom ne bojimo u kojem pravcu ova komasacija ide? Odgovor na repliku ministar Tihomir Jakovina. **Jakovina, Tihomir (SDP)** Poštovani kolega Hrg, podatke koje ste nam vi ostavili u agenciji su bili nesređeni i nije postajala baza podataka o tome koliko imamo državnog poljoprivrednog zemljišta. Govorili smo o programima raspolaganjima poljoprivrednim zemljištem koji su morale raditi jedinice lokalne samouprave, 75 ih u ovoj državi nema državnog zemljišta nisu radili, 300 i nešto ih napravilo. Od 75 općina i gradova nikad nisu napravili i ispunili svoju zakonsku obavezu i barem da te podatke imamo. Pa na osnovu programa raspolaganja se kumulira pa da vidimo šta je. Prvi puta imamo stvarnu bazu koja je usklađena i sa Agencijom za plaćanje i sa DGO-om sa svim relevantnim institucijama odakle smo mogli povući informaciju o zemljištu. Kad smo govorili, a nismo govorili o raspravu i u zakonu nije rečeno milijun hektara, govorili smo o barem milijun hektara poljoprivrednog zemljišta koje stoji neobrađeno, koje uključuje i državno poljoprivredno zemljište s kojim se ne raspolože ali i privatno zemljište s kojim se u velikoj količini ne raspolaže za poljoprivrednu proizvodnju. Po pokazateljima što je ove godine, odnosno i 2013. i 2014. odrađeno od Agencije za poljoprivredno zemljište ali i za mandat ćemo napraviti presjek pa usporedit sa onih 262 tisuće hektara koje ste vi stavili u 10 godina po starom zakonu, po bilo kojem obliku raspolaganja. Siguran sam da zapravo ovo što smo zacrtali i ovaj dio dinamikom kako se radi, po novom Zakonu o zemljištu će ta brojka biti puno veća. A ovo je točan broj hektara poljoprivrednog zemljišta i po kulturama, i po načinima, i po jedinicama lokalne samouprave. Ja bi volio da su moji prethodnici odnosno i vaši kolege koji su vodili Ministarstvo poljoprivrede to odradili puno prije. Kao i za ovaj Zakon o komasaciji, 25 godina, koliko smo Vlada imali od 91., a koliko ste vi participirali odnosno vodili Ministarstava poljoprivrede. Ovaj zakon nije došao u međuvremenu pred ovaj cijenjeni dom. Uvažit ćemo sve dobre primjedbe, sve dobre sugestije do drugog čitanja, ali neću dozvoliti demagogiju i politikantstvo i plašenje poljoprivrednih proizvođača s nečim što dajemo i radimo u korist isključivo poljoprivrednih proizvođača. Još jednom kažem komasacija će se dešavati unutar komasacijskog postupka i između poljoprivrednih proizvođača ne samo onako kako pokušavate reći između države i poljoprivrednih proizvođača na štetu poljoprivrednih proizvođača. Ovaj zakon je isključivo rađen u interesu poljoprivrede i poljoprivrednih proizvođača. Hvala. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolega Ivica Mandić. Gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, gospodine ministre sa suradnicama ja ću na početku reći da će klub Hrvatske narodne stranke sigurno podržati ovaj prijedlog ovoga zakona u prvom čitanju i svakako bi predložili predložili i predlagaču a i svim kolegama i svim klubovima da ovaj itekako važan zakon donesemo konsenzusom jer ovo je jedna od najvažniji mjera kod konkurentne i ekonomične poljoprivredne proizvodnje. Ja bih u samom uvodu prije nego što pređem na ovaj zakon dotakao se nekoliko podataka koji su zanimljivi i za naše slušatelje, a mislim i za kolege zastupnike. Jedna trećina svjetske populacije radi u poljoprivredi i zato vidim da je važnost ovoga zakona itekako jer to može Republici Hrvatskoj dati određene i velike šanse. Zbog velikog broja priliva stanovništva da je svijet 1950. godine brojio 2,5 milijarde stanovnika i taj puta od ukupnih površina otpadalo je na po glavi stanovnika 0,5 hektara po stanovniku. 2000. godine svijet broji 6 milijardi stanovnika, taj puta je po glavi stanovnika 0,3 a predviđeno je broj stanovnika do 2020. 7,5 milijardi stanovnika gdje će otpadat svega 0,200 hektara po glavi stanovnika. Ono što iz ovog izlazi da je plodna zemlja i voda da su jedni od najvažnijih svjetskih resursa a nema razloga da to ne bude i u Republici Hrvatskoj. Zbog čega se ide u komasaciju, pa jasno govori članak 4. kad se ide u komasaciju. Tako da nema tu proizvoljnosti da predlagač može ići bez razloga. Članak 4. točno definira kada se ide u komasaciju a članak 5. točno definira kada se ne ide. Ono zašto se u Republici Hrvatskoj ide u komasaciju jel Hrvatska raspolaže sa 14 milijuna katastarskih čestica, a ima nas 4 milijuna i 300 tisuća ili možda nešto manje. Sad zamislite koji je to odnos, i to su jedni od razloga zašto je naša proizvodnja u poljoprivredni neekonomična, nekonkurentna jer mali sitni posjedi ne daju konkurentnost. Ja bi se dotakao i iznio podatke koji su izneseni od akademika Tomića, a vjerujem da su oni točni, da u Republici Hrvatskoj, da Republika Hrvatska raspolaže sa 2 149 080 hektara, da od tih obradivih površina trenutačno se koristi 1 316 000 a da je neiskorišteno 833 000 hektara. Da li je ta neiskorištenost možda i zbog sitnih posjeda? Vjerojatno da. komasacija ili okrupnjavanje zemljišta je agropravna mjera koja se provodi u svrhu okrupnjavanja zemljišnih čestica radi racionalnije poljoprivredne proizvodnje. Okrupnjavanje zemljišta se provodi ako se zbog velike rascijepanosti zemljišta ne može organizirati poljoprivredna proizvodnja na kvalitetan i konkurentan način. Zašto je komasacija važna? Komasacija je važna prije svega zbog veće ekonomičnije proizvodnje jer sa manjim brojem čestica vlasnik, onaj koji obrađuje ima manje i transportnih troškova. Osim toga komasacija dovodi, kvalitetno uređeno zemljište dovodi i sama naselja u povoljniju poziciju jer ako su obiteljska poljoprivredna gospodarstva konkurentna, taj puta i ostanak u tim prostorima je sigurno. Tu se uređuju poljoprivredni putevi, prometnice, … objekti, kanali, brane, uređuju se zemljišta gdje su klizišta, gdje su moguće bujice i sve ono što je bitno za kvalitetniju, konkurentniju proizvodnju. Ono što je najvažnije da se u komasaciji sređuju vlasnički i drugi stvarno pravni odnosi na zemljištu. Stranke u postupku su vlasnici zemljišta, korisnici zemljišta u društvenom vlasništvu i zakupnici. Pomalo je i neobično da RH 24 godine u samostalnoj državi nije posegla za ovim zakonom, vjerojatno zbog složenosti i značaja i značaja ovog zakona, ministarstva i Vlade do sada se nisu odlučili na ovaj postupak. Ovdje, mi kao politička stranka u svakom slučaju podržavamo i ne treba ići megalomanski jer RH nema dovoljno sredstava da se 300 tisuća obradivih površina uredi ili da se okrupni u 2 ili 3 godine. Da RH raspolaže sa tolikom sumom novaca, vjerujte da ne bi bilo problema da se taj posao napravi u kraćem vremenu. Ono što je također važno da u RH od Marije Terezije ili od Franje Josipa do 1862. do 1991. godine, da se svega okrupnilo 800 tisuća hektara. Da još uvijek jedan veliki broj postupaka koji su vođeni po starom Zakonu o okrupnjavanju zemljišta ili o komasaciji iz 1979. koji je dopunjen 1987. godine, da jedan veliki broj postupaka nije završen. To je također dobro da je ovim novim zakonom u članku 74. predviđeno da se ti postupci koji nisu završeni da se po ovom zakonu može …, to smatramo također da je svakako dobro. Ono što najviše zabrinjava i i u biti otvara najveći problem, nepoznanica je da je neusklađenost katastra i zemljišnih knjiga ili njihova usklađenost svega 3%. Znači, ovo nije samo posao koji je vezan za jedno ministarstvo, da je to jedan posao koji sinergijski treba odraditi nekoliko ministarstava jer o pitanju uspješnosti komasacija zavisi i konkurentnost hrvatske poljoprivredne proizvodnje. Komasacija sama po sebi je kompleksan posao i zakon bi trebao biti što jednostavniji i što efikasniji. Ono što je dobro da je u komasaciju uključeno i najznačajnije i najviše predstavničko tijelo Hrvatski sabor, da Hrvatski sabor donosi u 5-godišnjem planu plan komasacija, da je to dobro, da je to, točno će se znati kada se bude donosio, to donosi Hrvatski sabor, koje … općine idu, na koji način će se vršiti okrupnjavanje. Ono što je također bitno da svake godine Vlada na početku godine ili na kraju jedne za drugu godinu donosi program komasacije u idućoj Također, sve jasno u ovom zakonu da najveći i najznačajniji dio poslova obavlja Agencija za poljoprivredno zemljište. Ovdje su već kolege u svojim kvalitetnim raspravama dotakli se puno problematike koje komasacija ne obuhvaća, a to je pitanje nasljeđivanja i to sigurno treba drugim zakonskim odlukama i drugim zakonima to napraviti. Ono što je posebno važno, a to je važno za jedinice lokalne samouprave da zbog teškog financijskog stanja jedinicama lokalne samouprave ne može nitko nametnuti obavezu o financiranju, zato svakako treba vidjeti da ulazak komasacije ide se sa zatvorenom financijskom konstrukcijom jer jedinice lokalne samouprave to ne mogu u ovom financijskom stanju ne mogu napraviti. Ja o samom dijelu, kako ide sam tijek i kako se rade planovi, ne bih govorio, ali bih se dotakao nekoliko članaka za koje smatramo da su bitni. Članak 3. gdje govori da je komasacija od posebnog interesa za RH, time i za sve time i za sve političke stranke koje participiraju u ovom Saboru i zato bih volio da se ovaj zakon donese u najvećoj mjeri u konsenzusu. Također, iskomentirao bih i članak 8. u kojem se govori u članku 1., članku 2. da se traži pristanak, gdje su određene višegodišnje kulture, gdje se traži pristanak svih vlasnika. To je prvenstveno vezano za otoke gdje je veliki broj vlasnika koji već nisu u kontaktu sa tim posjedom, a oni značajno mogu omogućiti pa bi svakako taj dio, tog članka bila dobra da je odlukom većine vlasnika koji su u RH, da oni mogu donijeti odluku o tome, ali to bi predložili da se vidi takva mogućnost jer pojedini vlasnici uz jedne obitelji se nalaze od Australije, Novog Zelanda, Južne Amerike, Zapadne Europe pa će biti teško ako nema privole pa bi trebalo svakako naći neku lakšu formu. Također bi se osvrnuli na članak 18.u kojem se govori po pitanju kada se uđe u komasaciju da sudionik komasacije ne može dobiti manje od 80% količine hektara, a više od 120. Tu mislim da bi kod tog dijela trebalo biti jasnije naglašeno jer u biti velika je razlika da li vi dobili od 10 hektara 8 ili dobili 12, mislim da je ta granica možda malo previše velika. S obzirom na količinu novaca koju ima RH i da ovaj i da ovaj postupak će biti sigurno duži bilo bi svakako dobro da u članku 22.koji govori da je moguća zamjena poljoprivrednih površina samo kada je komasacija. Prijedlog naše stranke predlagaču da se vidi da u biti najbrži je interes OPG-a ako on može naći svog susjeda da su im čestice, ne znam u istoj katastarskoj općini jedna do druge da mogu vršiti zamjenu. Sada je to bilo moguće ali samo uz kao prodaja. Ovdje bi trebali omogućiti iste uvjete koji su u komasaciji ako se radi za … zemlje jedino one stvarno troškove koji su imali da to ne ide kao promet nekretnine. Mislim da bi na takav način omogućili da jedan dio OPG-a u svom u svom interesu izvrši zamjenu čestica, a da to ne košta njega previše, a da bi on sam dobio svoju česticu koja je krupnija jer i na takav način on će biti konkurentniji. Ja ću samo reći da u planu za županiju iz koje ja dolazim je negdje oko 276 hektara ima obradivih površina. Od toga bi trebalo izvršiti komasaciju još na 64 tisuće hektara. Mislim da ako budemo dovoljno svjesni i stanja u poljoprivrednoj proizvodnji i stanja na obiteljskim gospodarstvima da bi svakako ovaj proces mogli završiti puno prije nego što je planirano dugoročno da bude negdje preko 20 godina. jer konkurentnost poljoprivredne proizvodnje i ekonomičnost zavisi prije svega i od okrupnjavanja zemljišta. Ono na što bi upozorili također za ovaj posao koji će doći u agenciju su potrebni novi radnici. ali s obzirom da ima viška u javnoj upravi svakako bi trebalo o tome voditi računa da to ne bude novi trošak već da se iz resora ne znam od Ministarstva prostornog uređenja, iz državne uprave, iz Ministarstva poljoprivrede jel u biti ovo su sve stručne osobe da se oformi taj tim jer u biti taj puta bi rasteretili i ta ministarstva i dobili bi ovdje i na kvaliteti.

Tomislav Klarić, replika. broj stanovnika našeg planeta povećava, međutim nažalost Hrvatska iz godine u godinu gubi jedan manji grad. Hrvatsko selo sa svim tim zakonima koje ste spominjali do osamdesetih godina je polako odumiralo. Imamo situaciju da su ti naši veliki gradovi postali i usisavači i ljudi i novca i od sela nam je ostalo ovo što nam je ostalo. Sve me to podsjeća, ali i ovakav način donošenja zakona na nekakvu kompoziciju vlaka da budem slikovit gdje je jedna osovina već izletila iz tračnica i ukoliko se taj vlak ne zaustavi i ne posloži kompozicija može se dogoditi da se čitav sunovrati. Tu mislim i na demografsku strukturu, tu mislim i na one zakone koji su doneseni nedavno ovdje gdje je Gorskom Kotaru oduzeti prihodi s razloga skidanja statusa brdsko-planinskog, a i gore imamo zemljišta podosta za komasaciju, opustošenih sela, prazni gradići, općine, smanjeni proračuni i vraćamo se na ono što smo govorili od početka. Dakle ovaj zakon treba donijeti ali donijet zakon na način da ga prate i svi ostali zakoni, prvenstveno oni koji se odnose i na poreznu politiku, oni koji se odnose na Zakon o vlasništvu, naše pravosuđe, a i Državna katastarska uprava. O tome sam ja već govorio, a i puno nas je upozoravalo na taj problem. Mi ćemo i dalje izgubiti godine i godine rješavajući banalne probleme imovinskopravnih odnosa jer dugi prateći zakoni nisu u tom smislu usmjereni da se na ovaj način sagledava. Ta kompozicija koja je već pred iskakanjem iz tračnica ako se ne posloži, zaustavi kompletno osmisli nova strategija i po pitanju naročito demografske obnove o kojoj ste vi natuknuli natuknuli bit će velikih problema. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Uvaženi kolega, pa slažem se da je jedna od najvažnijih pitanja ili pitanje svih pitanja, pitanje demografije. RH od svoje samostalnosti pokušala je sa raznim mjerama, ali očito te mjere još uvijek ne daju rezultate, još uvijek i tu se u potpunosti s vama slažem. Ali s obzirom na stanje kako je u industriji ili industrijsko gospodarstvo da ono još uvijek neće biti tako brzo podignuto na razinu na koju mi želimo, smatram da ovaj proces života u ruralnim prostorima sigurno trebalo bi ministarstvo sa svojim mjerama, a posebice EU ima masu mjera koja omogućava ljudima povratak u te prostore. Stanje na selu mora se to mi htjeli ili ne htjeli značajno promijeniti jer svatko od nas u prvoj, drugoj ili najkasnije u trećoj generaciji je vezan za selo i imamo određene sentimente prema selu. Ali selo i obiteljsko gospodarstvo koje djeluju morati će biti do kraja u tržišnoj utakmici sa kvalitetom, količinom, konkurenti svijetu. Smatramo na potencijale koje imamo i prostor i kvalitetno zemljište, nezagađenu vodu da treba samo dočekati to vrijeme i da broj obiteljskih gospodarstava koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom ići će još uvijek, idućih 10-ak godina stagnirati će. To je neminovnost jer ostaju samo oni najjačiji, najkrupniji, najkonkurentniji. Opet jedna obaveza za Republiku Hrvatsku da i dio tih obiteljskih gospodarstava koja su starija da je bolje naći nekakve mjere a to zemljište što imaju ga podijeliti ljudima koji će biti konkurentni. Hvala vam na pitanju. Novog vala i nezavisnih zastupnika Baranović, Martinčević kolegica Vesna Škare-Ožbolt. **Škare Ožbolt, Vesna (DC)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, poštovana gospođo zamjenice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Naš klub će apsolutno podržati ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju on je nasušna potreba za daljnji razvoj i poljoprivrede i investicija, ulaganja a i samog cijelog sektora poljoprivredne proizvodnje. Međutim, bez obzira što se mi danas tu kačimo tko je za što odgovoran i zašto ovog zakona nije bilo cijelo ovo vrijeme, činjenica je jedna. Ovaj zakon kojem sada raspravljamo, koji tek sada dolazi na dnevni red pokazuje jednu grubu istinu a to je da smo mi potpuno nepripremljeno ušli u Europsku uniju. A zemlja je supstrat za poljoprivrednu proizvodnju. Prema tome onaj naš poljoprivrednik sa pola hektara ili sa nekoliko hektara uopće ne može biti konkurentan poljoprivredniku standardne koji ima 20 hektara zemljišta a to je standard u i to je problem. I to je problem. I zato ovaj zakon treba što prije donijeti, skratiti ovu proceduru do drugog čitanja, naravno vrlo dinamizirati i raspravu, javnu raspravu i sve konkretne prijedloge uključiti. uključiti. Ali mi smo, to je i potpredsjednica već rekla negdje 2005. godine započeli sa pilot projektima. Nakon 10 godina, evo biti će iduće godine 10 godina imamo završeni jedan projekt. Što je to pokazatelj? Da mi uopće se ne možemo nositi sa tim problemom komasacije. I doista dok ne uredimo zemlju, poljoprivrednu zemlju neće biti ni poljoprivrednih investicija, dok ne okrupnimo zemlju neće biti ulaganja, neće biti razvoja poljoprivrede a ova komasacija ne samo što stimulira povećanje poljoprivrednih površina ona na neki način rješava pitanje i socijalne politike onih poljoprivrednika, onog ostarjelog poljoprivrednog domaćinska koji jednostavno nemaju više snage baviti se poljoprivredom i praktički njima treba na svaki način omogućiti da za to zemljište dobiju određenu mirovinu. Ja sam već i u replikama govorila da je rješavanje imovinsko pravnih odnosa ključ priče. Ovdje je bilo nekoliko puta istaknuto brojka 3% usklađenosti katastra sa zemljišno-knjižnim stanjem. Ja sam evo, kako nemamo poslovničku mogućnost nije 3% usklađenog zemljišno-knjižnog i katastarskog stanja u Republici Hrvatskoj, puno je više površina usklađeno. Vama je cijela Istra usklađena katastarski zemljišno-knjižno, vama je Međimurje usklađeno, Varaždinska regija je usklađena kompletno, dio Slavonije je usklađen, dio nije, Dalmacija nije usklađena, prema tome, Zagreb vam je totalni kaos, dakle tu je samo jedna katastarska općina Trnje usklađena sve ostalo nije. Prema tome, imate puno, puno prostora za provedbu ove komasacije, naravno tu treba donijeti i provedbene propise gdje će se provoditi ta komasacija, nije isto provoditi komasaciju ne znam u Zagorju i provoditi komasaciju i Slavoniji. tome, puno ćete više vremena izgubiti u Zagorju. Dakle tu treba napraviti jednu pametnu stratešku politiku i kada se krene sa zakonom gdje će ga se prvo početi provoditi. Zanimljivo je a na neki način je i gruba istina ali je to tako da svi oni postupci koji su započeti '79. godine koji su stali tamo negdje '90.-te, '91. godine će se dovršiti po odredbama novog novog zakona. Sada se možete zamisliti koliko je predlagatelja već napustilo ovaj svijet od tada. Ja bih ako dopustite iznijela neke konkretne prijedloge kao doprinos da zakon bude puno konkretniji, članak 25. stavak 1. određeno je da služnosti i stvarni tereti nakon podjele komasacijske gromade sudionicima komasacije koje više nisu potrebni se brišu a ukoliko su potrebni s obzirom na novu raspodjelu zemljišta kaže zakonodavac mogu se osnovati nove služnosti, tereti i ograničenja prava vlasništva. Ja bih vam ovdje sugerirala da ovo "mogu osnovati" stavite u "moraju osnovati", apsolutno se moraju osnovati ako su postajale one se ponovno moraju osnovati dok ih netko ne ukine. trebalo bi upisati u zemljišne knjige istovremeno sa provedbom pravomoćnog rješenja o komasaciji. Dakle umjesto "mogu osnovati" "moraju osnovati" U tom bi slučaju trebalo promijeniti i članak 59. stavak 2. koji određuje što rješenje o komasaciji mora sadržavati. Tu bi trebalo nadopisati da se stvarni tereti i to pravo služnosti prolaza tim istim pravomoćnim rješenjem upisuje na novoformiranu nekretninu, a ne samo da se one brišu. Ne možete napisati služnosti se brišu, a šta s njima. Služnosti moraju ostati. Također u stavku 3. ovog istog članka određeno je da će se u slučaju ako je zemljište opterećeno hipotekom, a vlasnik ne dobiva u zamjenu drugo zemljište, hipoteka isplatiti iz naknade. Mislim da to tako ne bi moglo biti bez pisane suglasnosti vlasnika zemljišta pa bi u postupku komasacije trebalo dobiti i suglasnost vlasnika zemljišta da se to učini. Ne možemo to samo tako propisivati. A onda u tom slučaju u rješenju o komasaciji bi trebalo biti određeno da se u slučaju isplate naknade u gotovu novcu na nekretninama koje su predmet komasacije i na kojima je upisana hipoteka naknada ne isplaćuje vlasniku zemljišta već vjerovniku, naravno uz suglasnost vlasnika zemljišta. Mislim da je jasno, je l tako. Člankom 39. stavak 2. određeno je tko mogu biti procjenitelji nekretnine koja je predmet komasacije i tu sad vi kažete da to budu osobe koje imaju preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne struke, ali bi u svakom slučaju to trebale biti i osobe koje su po mom mišljenju od strane suda imenovane za sudske vještake i procjenitelje i to poljoprivredne struke naravno. Dakle tu iz ovog što ste vi predložili nije uopće vidljivo što ste mislili pod ovlaštenim za procjenu nekretnine i mislim da bi bilo dobro da u budućnosti, da ne bi bilo zabune, da tu stoji ovlašteni sudski procjenitelj poljoprivredne struke. I posljednja primjedba odnosno prijedlog, sugestija, kod članka 59. stavka 2. određeno je što rješenje mora sadržavati. Dakle osim već ovih primjedbi koje sam navela, rješenje bi moralo sadržavati i odredbu na koji način će ZK služba ili odjel općinskog suda provesti upis u zemljišne knjige. Da li će se istoj uz pravomoćno rješenje dostaviti i dokaz o uplati za oduzete nekretnine ili dokaz da je vlasnik dao u zamjenu drugo zemljište ili će se ono jednostavno provesti na temelju pravomoćnog rješenja. To su bitne stvari i zato se vraćam na onu svoju početnu tezu iz replika koju sam tamo iz klupe govorila, do drugog čitanja bilo bi dobro da mi ovdje imamo set zakonskih prijedloga i kada je riječ o Zakonu o nasljeđivanju i kada je riječ o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i kada je riječ o izmjenama Zakona o zemljišnim knjigama i Zakona o vlasničko-pravnim odnosima. Jednostavno to mora biti dio paketa o kojem ćemo nekako objedinjeno raspravljati, onda to ima smisla. Ovako samo izaći s ovim zakonom u prvom čitanju bez svih ovih drugih popratnih stvari koje koje jednostavno moraju biti ugrađene u ovaj smjer kojim ide zakon neće imati nikakvog smisla. Međutim evo, do drugog čitanja očekujemo bitne pomake i podržavamo ovaj prijedlog zakona. Hvala. **Zgrebec, Dragica Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolegica Škare-Ožbolt, vi ste u svom izlaganju replicirali čini mi se gospodinu Mandiću oko ukupne količine odnosno ukupne površine usklađene zemljišne knjige i katastra nekretnina u Republici Hrvatskoj, govoreći kako je više od 3% površine Republike od 3% površine Republike Hrvatske usklađeno stanje na terenu s katastrom i zemljišnom knjigom. Naime, u Republici Hrvatskoj oko 3500 katastarskih općina i 350 je njih za njih provedena nova katastarska izmjera, izmjera, to je negdje oko 10%, međutim od tih 350 katastarskih općina svega je u 100-tinjak izvršen javni uvid, obnovljen katastar i obnovljena zemljišna knjiga. Iz tog podatka bi se dalo naslutiti da se govori o 3% od cjelokupne površine Republike Hrvatske. No slažem se s vama, puno više površine Republike Hrvatske je usklađen katastar i zemljišna knjiga sa stanjem na terenu iz razloga jer se to usklađivanje nije vršilo samo tamo gdje je vršena nova izmjera, gdje je izrađen novi katastar, gdje je izrađena zemljišna knjiga nego su brojne brojne uprave odnosno uredi za katastar diljem Hrvatske vršile usklađivanjem stanja na terenu, odnosno zemljišne knjige i katastra sa stanjem na terenu i bez da se vrši nova izmjera. U tom smislu je taj vaš ispravak točan, dakle kudikamo više

Zahvaljujem kolega Bačić što ste evo malo možda pojasnili kolegama do mene. Međutim, ono što želim sad, nekako ste mi sugerirali misao, dakle cijelo vrijeme govorim da je potrebno ubrzati i ne samo donošenje ovog zakona nego i rokove smanjiti. Upravo ova usklađenost, bez obzira na vlasničke odnose unutar upisane vlasnike koji su kojekakvi, daje šansu da se na puno više mjesta otvore komasacijski postupci i da ti komasacijski postupci idu puno brže. Sama usklađenost daje veliku šansu. Naravno, kad otvorite zemljišno-knjižni list, vlasnički list pa kad vidite tko su upisani vlasnici od prije 100 godina pa ih trebate izvoditi do današnjih dana, onda vam dođe zlo. Ali takvo je stanje u Hrvatskoj, bogata smo zemlja bogata nekretninama sa katastrofalnim upisima vlasništva. Prema tome, sama ova usklađenost je dobar temelj da se komasacija pokrene na puno više mjesta tamo gdje su naravno ti podaci i zemljišno-knjižno stanje sa katastrom u cijelosti usklađeni, a to je više, daleko više od 3%. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Kolegica Mirela Holy nije prisutna, pa gubi pravo rasprave po ovoj točci. Domagoj Hajduković, izvolite. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, uvažena zamjenice ministra sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa evo slušajući i ovu raspravu, ali svi znamo da je činjenica da hrvatsku poljoprivredu muče mnogi problemi, mnogi problemi, a čije uzroke manje-više znamo. Ali dozvolite da na početku moje rasprave ipak napravim jednu kratku rekapitulaciju zbog čega smo u situaciji u kakvoj To je prije svega nedostatak vizije u devedesetim godinama što s poljoprivredom. Dakle, bili smo suočeni sa situacijom kada su se veliki glomazni pikovi počeli raspadati, kada je krenula privatizacija kada država nije imala jasnu strategiju niti viziju što će učiniti sa malim poljoprivrednicima koji su prije svega egzistirali kao kooperanti velikih IPK-ova i na druge načine, odnosno mnogi su egzistirali kao poljoprivredni proizvođači, ali nisu imali značajniji zemljišni potencijal, odnosno nisu imali velika zemljišta, su to radili isključivo kao neku dodanu vrijednost na već postojeći rad. Dakle, bili su zaposleni u određenim firmama, a poljoprivredom su se bavili kao dodatnim radom. Moram konstatirati na žalost da smo također poticali određene projekte i programe za koje se već u početku znalo da su osuđeni na propast. Primjerice, osnivanje malih farmi sad od 20, 30 grla stoke. To je, dakle ako govorimo o mljekarstvu i slično, poticali smo jednu granu proizvodnje za koju smo znali da neće moći biti konkurenta, za koju smo unaprijed znali da se neće moći snaći na glomaznom tržištu, da neće moći sama nastupati. Jer u svakom gospodarskom djelovanju, pa tako i u poljoprivredi okrupnjivanje je ključ. Da li se ona provode po klasterima, da li se ono provodi po udruženjima to je sad već manje bitno. No, poznajući na žalost i naš mentalitet klasterizacija, okrupnjivanje, mehanizacijske zadruge i slično nisu dočekane baš kako treba među naših proizvođačima. Ne mogu ih s jedne strane ni kriviti budući da imaju vrlo loša iskustva iz prijašnjih sistema kada se zadrugarstvo provodilo nasilno, ali nije dalo onakve rezultate kakvi su bili očekivani. Određenim političkim elitama u određeno dato vrijeme bilo je u interesu očuvati ovakav status quo, odnosno imamo situaciju gdje su mnoga poljoprivredna gospodarstva zapravo više imaju socijalni nego proizvodni karakter, gdje je struktura poljoprivrednih proizvođača, dakle to su uglavnom stari ljudi koji žive sa razmjerno malim komadom zemlje i koji više, dakle kako sam rekao imaju socijalni karakter. Dakle, ljudi rade zemlju da od nečega prežive doslovno, a ne da bi privređivali, nastupali na tržištu i I još jedan problem koji bojim se još uvijek nismo dali dovoljnu važnost tom problemu, odnosno nismo ga problematizirali iako nije konkretno veznica. Problem komasacije je obrazovanje poljoprivrednih proizvođača. Dakle, mi imamo situaciju gdje većina poljoprivrednih proizvođača nije dovoljno obrazovana što se tiče same djelatnosti poljoprivrede i slično, nego često svoj rad da tako kažem temelje na principu iskustva, tradicije, onoga što su naučili od roditelja koji su se također bavili poljoprivredom itd. Međutim, ukoliko govorimo o poljoprivredi kao dohodovnoj djelatnosti od koje netko želi živjeti tada mora imati i primjerenu obrazovnu podlogu. Ne govorim to u smislu možda nekih formalnih nazovimo to tako akademskih titula i slično, ali svakako da treba, da danas poljoprivredni proizvođači moraju biti puno obrazovaniji nego što su to trebali biti prije. Ono što mi je jako žao za ustvrditi je to da sam tijekom prijepodnevne rasprave čuo jako puno politiziranja i žao mi je da se rasprava o ovako jednom važnom pitanju za poljoprivredne proizvođače svodi na to, od prebacivanja krivnje do stalnog inzistiranja na tome da se nečiji prijedlog čuje ili ne čuje. Pa za boga, ovaj je zakon u prvom čitanju. Ja vjerujem da će do drugog čitanja neki od rečenih prijedloga ovdje biti uvaženi. Dakle, ja bih pričekao drugo čitanje dok krenemo na takve rasprave. Poljoprivrednici trebaju rješenja, a ne floskule i demagogiju i to mislim da mogu sa sigurnošću tvrditi i to je ono što im ovaj zakon uostalom i nudi. Komasacija kao takva je dio rješenja. Kao što je ministar spomenuo u raspravi prije, ovaj put se ne radi o, komasacija inače na selu današnjem ima jedan vrlo negativan prizvuk. Kad kažete komasacija to je nešto što neće biti dočekano jako dobro. Međutim, ovdje se ne radi o komasaciji kao što je ministar rekao okrupnjivanju državnih čestica, nego o komasaciji koja želi pomoći poljoprivrednicima i poljoprivrednim proizvođačima da mogu biti konkurentni na tržištu. Prema tome, Zakon o komasaciji je u mom mišljenju dio rješenja barem jednog dijela od ovih problema o kojemu sam malo prije govorio. Dakle, provođenje komasacije je preduvjet za jaku i sređenu poljoprivredu. Zemljišna politika kao takva mora biti osnova efikasne i konkurentne poljoprivrede jer kako je, ako se ne varam i potpredsjednica Doma rekla zemljište je osnovni resurs u poljoprivrednoj proizvodnji, stoga to je logično. Kolegica Škare-Ožbolt je govorila o sređenosti naših zemljišnih knjiga. Tu ću se složiti sa njom da one ovisno o dijelu Hrvatske ili sređenija ili nesređenija. Međutim, činjenica stoji prošle godine da smo i donosili zakone koji su imali za cilj sređivanje i katastarskih knjiga i gruntovnica i općenito popisa državnog vlasništva. Jer bili smo suočeni sa jednom činjenicom da država nije znala s čime raspolaže, nije znala što je vlasništvo, a kamoli onda da je mogla to vlasništvo staviti u upotrebu. Ako govorim o zemljištu onda i zemljišta, ako govorimo o nekretninama i o nekretninama. Naravno komasacija i provođenje komasacije i veće zemljišne parcele će dovesti i do racionalizacije poslovanja poljoprivrednih proizvođača. Dakle, veća zemljišna čestica sama po sebi sugerira da će imati manje troškove, prije svega manipulativne, da će imati mogućnost bolje infrastrukture. Dakle, da će im se isplatiti priključivati na sustave navodnjavanja i slično i drugu infrastrukturu koja je potrebna za poljoprivrednu proizvodnju ukoliko imaju veće parcele. Mi smo već imali situacije kada je infrastruktura za navodnjavanje bila sagrađena. Imate u Slavoniji nekoliko takvih slučajeva, međutim nije bilo korisnika. A zašto nije bilo korisnika? Prije svega zato što svako tlo nije pogodno za navodnjavanje niti svaka kultura ali i zato što se ljudima zbog relativno malih posjeda nije isplatilo plaćati svu tu cijelu infrastrukturu koja je bila potrebna za navodnjavanje. Inače, navodnjavanje nije rješenje svih poljoprivrednih problema. Ali hoću vam reći da ukoliko bi proizvođači imali veće čestice takvi infrastrukturni zahvati bi im se isplatili i vjerujem da bi bili puno ohrabreniji upuštati se u slične. Da zaključim, želim pozdraviti nastojanje ministarstva da se konzultira i šira javnost i proizvođači a i stručnjaci. Kao što sam ponovio ovo je zakon u prvom čitanju, do drugog čitanja će on sigurno doživjeti određene izmjene. Ja bih svoj sud konačni, sud konačni, pa na to apeliram i kolege sa druge strane sabornice, sačuvao i rezervirao do trenutka kada vidimo zakon u drugom čitanju. U svakom slučaju podrška zakonu u prvom čitanju. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Hajduković jako mi je žao, rekli ste u jednom svom dijelu da poljoprivrednici ne očekuju floskule i demagogije, a upravo ste svoje izlaganje počeli sa demagogijom rekavši da '90-e godine Vlada nije imala viziju vezanu uz poljoprivredu. Itekako je '90-e godine Vlada imala viziju jer je imala viziju kako Hrvatsku osloboditi od agresora. '98. godine kolega Hajduković ako se vi toga sjećate Hrvatska je završila rat. Ostala je popaljena, opljačkana stoka, minirano zemljište, uništeno sve što se uništiti dalo. U periodu od '90. pa do sada dva puta je bila vaša Vlada, znači ukupno rekli bismo 8 godina. Što se tiče poljoprivrede sve što ste učinili jest to da ste je blago rečeno uništili. A u ovom periodu kolega Hajduković, moram to reći, a žao mi je što moramo o ovom zakonu na ovaj način govoriti ali izazvali ste sami, danas ponovno ponavljamo ne biste govorili niti o europskim fondovima, niti o EU niti o ničemu. I žalosno je da vi možete govoriti o tome, da 20 i 30 grla stoke je ništa. Oprostite, kad neki farmer ima 20 ili 30 grla stoke ili mliječnih krava ili tovnih goveda on jako dobro može živjeti ako su mu osigurani uvjeti, znate. A o svemu ovome ne bismo govorili da nije bilo ni onih potpora. Danas konačno kaže ministar mi znamo koliko imamo poljoprivrednog zemljišta, 2012. ste se tako pripremili da ste ovdje urlikali da ima milijun hektara. Zaboravljate i ARCOD, zaboravljate sve što je učinjeno. To je žalosno, Da, kolegice jako se dobro sjećam Domovinskog rata. Da, kolegice ja sam porijeklom sa područja koje je bilo zahvaćeno upravo tim Domovinskim ratom. Da, kolegice itekako dobro znam što je Domovinski rat učinio i našem seljaku i našem selu i našoj poljoprivredi. Dobro, agresija, kako god želite, odnosno agresor, četnici nazovite to kako hoćete ali jako dobro znam i jako se dobro sjećam. Kažete omjer je 8 godina je moja stranka na vlasti, a što je onda sa 16 onih gdje ste bili vi? Imali ste viziju, pa ja ne vidim rezultate te vizije kolegice. Gdje su rezultati te vizije? Rezultati jesu tu gdje jesu, zato i jesmo tu gdje jesmo i zato ovakve zakone donosimo sa 20 godina zakašnjenja. Ja mogu razumjeti i shvatiti naravno da nam je u '90-ima apsolutni prioritet bio obrana i oslobađanje okupiranih teritorija ali ne može nam to biti isprika za sve loše što se izdešavalo i u hrvatskoj poljoprivredi ali svugdje dalje. Bojim se da ne može. A kada govorimo o osiguranim uvjetima pa da uloga Vlade je osigurati uvjete. A kako ste ih vi osigurali? Pa kupujući socijalni mir, dajući 40 lipa poticaja po litri mlijeka pa dok ide, ide. Ali to je neodgovorno, kolegice. Sad ćemo prijeći na stanku do 15,00 sati. A prvi na redu će biti u pojedinačnoj raspravi kolega Branko Hrg. Hvala